Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Magistar Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je još jedna izmjena Zakona o državnim službenicima, zakona koji je 2005. i 2006. godine u normativnom smislu započeo jedan proces modernizacije kojim je te godine, tih godina započeo jedan proces modernizacije hrvatske državne uprave i proces koji još uvijek traje i koji normativno do kraja nije dorađen, a stvarno će trajati i dalje dok koncepcijski ne provedemo sve ono što smo predvidjeli i obećali. Svrha ovoga zakona je šire prirode, a to znači afirmacija potreba službe, potreba državne službe, a užeg je karaktera ustvari pripremanje, davanje nekih rješenja koji će omogućiti da se proces preustroja državne uprave koji je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu u 12. mjesecu bio bio nastavljen praktički da se on i okonča i na internoj razini. Glavni smjerovi ovoga promjena koji se predlažu idu ka prije svega afirmaciji mobilnosti unutar državne službe na način da su mogući po potrebi službe premještaji iz sustava javne službe, javnih službi, lokalne uprave, lokalne samouprave i državne uprave u svim smjerovima. Čini nam se da je ovakvo jedinstveno tretiranje, tretiranje sustava javne uprave ustvari za Hrvatsku dobro i koristi sve, i ima i stvara instrumentarij za korištenje svih njezinih ljudskih potencijala. Drugi dio, druga svrha, odnosno drugi jest interne prirode. Valja omogućiti i internu mobilnost unutar službe, ali to u prvom redu vezati uistinu uz potrebe službe i omogućiti službenicima, omogućiti službenicima, odnosno afirmirati najbolje službenike da rade na mjestima gdje su potrebe službe i najsnažnije. Prema tome ova norma mogućnosti premještaja službenika unutar svih kategorija ne bi nikako smjela biti i nije, nema namjeru biti penalne naravi nego ustvari odgovoriti na potrebe državne službe u užem smislu. Treća vrsta promjena ustvari cilja na jedno jasno razgraničenje političkih ljudi, službenika, ugovornih službenika, državnih službenika koji dolaze sa mandatom ministra i odlaze sa mandatom ministra u kabinetu ministra, slično u uredu premijera, u uredu potpredsjednika Vlade i od službenike koji svoju službu obavljaju kao stalno zanimanje. Smatrajući da valja dati mogućnost svoje, stručno ojačaju svoje kabinete ljudima od znanja i povjerenja, ova norma im to omogućuje a naravno ona ne cilja trajnom ostanku tih osoba, državnih službenika, ugovornih službenika na radnim mjestima već ih vezuje uz mandate politički imenovanih dužnosnika. sljedeći skup normi vezan je uz sam momenat preustroja, unutarnjeg preustroja državnih tijela, kod toga isto tako kod takvih promjena koje dovode do novih ustrojstvenih i funkcionalnih promjena unutar jednog državnog tijela potrebno je isto tako afirmirati prije svega potrebe službe i raspored obavljati temeljem potreba službe ali u svakom slučaju i to je drugi dio norme, ne zanemariti ono što je znanje, stručno iskustvo i u sadržajnom smislu pozicija službenika koji obavlja taj posao. Sljedeća i zadnja skupina normi, još su dvije tehničkoga karaktera koja, ova nije tehničkog karaktera, koji izjednačava položaj sindikalnih povjerenika kod povrede službene dužnosti kada je uskraćena suglasnost sindikata i kada je sukladno i vrlo slično gotovo istovjetno rješenjima općeg radnog zakonodavstva za radnike i sindikalne povjerenike u tom tom sektoru, realnom sektoru izjednačava i sindikalnog povjerenika u državnoj službi na način da nesuglasnost sindikata supstituira sudska odluka u ovom slučaju upravnoga suda prvog stupnja. Ono što je zaključno, pokazuju sve ove intervencije u zakon o državnim službenicima koje su uistinu brojne od 2005. do 2011. godine, pa i sada nastavno da je potrebno sustavno ponovno preispitati materiju državne službe, službenika i šire javne službe i učiniti jedan, napraviti jedan značajan napor, značajnu intervenciju ka daljnjoj profesionalizaciji i učinkovitosti državne službe ali i javne uprave Republike Hvala vam lijepa. Ako ne, onda otvaram raspravu. Prvo u ime klubova. U ime Kluba Hrvatskih laburista, stranke rada javio se uvaženi zastupnik Mladen Novak. Izvolite.

Kada sam se išao pripremati za ovu raspravu, malo proučivši taj materijal, došao sam na ideju da kvalitete i sposobnosti naše Vlade usporedim sa Chuck NOrrisom. Onda sam odustao od toga jer gospodin Šeks je dobacio da je u to vrijeme, da je Chuck NOrris pregažen pa sam ipak došao do spoznaje da su ovi rezultati ipak bliži sposobnostima Davida Copperfielda. Ova Vlada zapošljava nove ljude, uspostavlja sustav političke odgovornosti i to je za svaku pohvalu. Ministri postaju odgovorni za rad svojih zamjenika i pomoćnika, jedini problem što do sada zaposleni koji su zaposleni po javnim natječajima, je doduše da su ti ponekad javni natječaji bili sa slikom, ali oni su ostali u sustavu. Sada imamo onaj copperfieldski, iluzionistički rezultat da imamo više zaposlenih a nismo potrošili više novaca na njihove plaće. Mislim da to definitivni nije moguće i nije baš istinito na kraju krajeva mediji nas uvjeravaju. Isto tako iz medija smo saznali i mi i ministar ono što smo znali da je prošla Vlada bila zločesta pa je puno zapošljavala, čak se spominje nekoliko tisuća radnika u javnoj i državnoj upravi, a ova je Vlada odlučno rekla tome ne, to nije u redu, pa je i ona zaposlila nešto svojih kadrova i to im se ne može zamjeriti jer su uveli sustav političke odgovornosti i nisu neodlučni zato što dosadašnje kadrove samo preraspoređuju nego je to njihov dokaz njihove socijalne osjetljivosti koju će platiti svi porezni obveznici. Prije nekoliko godina sindikati su poručivali tadašnjoj Vladi "Maske su pale". Ova Vlada je sačinjena od koalicija čiji je najveći dio socijaldemokratski navodno, navodno jer su barem ono što se da iščitati iz medija iz sindikalnih obraćanja, izbjegli razgovor sa svojim socijalnim partnerima. Da stvar bude bolja navodno postoji neki sporazum između sindikata i doduše bivše Vlade, ali to izgleda da ovu Vladu ne obavezuje na ništa pa ja postavljam pitanje sebi, zato što ga je potpisala bivša Vlada, da li to znači da je i sporazum o arbitraži sa Slovenijom je ništavan zato što ga je potpisala bivša Vlada. To definitivno ne znači i mislim da obaveze Vlade bez obzira koja je ona bila, s koje god ona strane dolazila su obaveze Vlade. Ovaj Prijedlog sadrži neke izmjene odnosno čak štoviše to su prepisane odredbe iz Zakona o radu i sada da budem iskren nije mi jasno zbog čega se odredbe jednog Zakona stavljaju kao odredbe drugog Zakona osim ako to nije snažna poruka sindikatima da uskoro slijedi otkazivanje kolektivnih ugovora kojeg su nadam se definirali, uspjeli definirati svoja prava kao sindikalni povjerenici, ali se postavlja pitanje, zar nisu do sada najčešće upravo sindikati upućivali na koruptivne radnje u sustavima u kojima rade, a sada im šaljemo poruku, ne mi nego predlagač Zakona da se okane takva čorava posla jer ova vlast ima očito monopol na znanje i poštenje. Ovim Zakonom se omogućuje još nešto. Ako netko želi može bez obrazloženja, bez bilo kojeg državnog službenika otpremiti na rad gotovo bilo gdje. Neću reći da je pri tome cilj udomiti nekog od svojih kadrova ali vrlo vjerojatno da će upravo biti tako. Onda će slijediti obrazloženje pa šta ako sam zaposlio nekog svog kuma, rođaka, prijatelja na kraju krajeva čak i dijete na to mjesto. Zar on kao takav kao sposoban ne bi smio napredovati u ovom sustavu? Pri tome definitivno on je svakako sposoban samim tim što je moj rođak jer da nije moj rođak ne bi bio ni sposoban. Pri tome svakako treba pohvaliti i činjenicu da će tim ljudima koji su otpremljeni negdje dalje iz državne službe biti smanjena plaća jer njima svakako manje treba čim nisu moji rođaci odmah, nema potrebe da imaju toliko novaca, što će im to. Siguran sam da će branjenje ovakve teze ići sa stavom da rad tog pojedinca nije zadovoljio. Samo sada se postavlja pitanje koga nije zadovoljio? Nije zadovoljio mene koji imam svog nekog za udomiti, nije zadovoljio moju stranku, nije zadovoljio moju koaliciju. Koga i po kojim kriterijima netko nekoga nije zadovoljio? Također u pismu sindikalaca koje smo ako sam dobro uočio svi dobili, naglašen je još jedan detalj koji predlagač očito smatra ili ne bitnim ili je možda je ipak riječ o previdu, ja se toplo nadam da je. Riječ je o ispunjavanju posebnih uvjeta od stručnih do sigurnosnih što podrazumijeva da će se ili ukinuti polaganje državnih stručnih ispita ili će država to smo svi mi porezni obveznici morati izdvojiti dodatna sredstva za osposobljavanje i polaganje tih stručnih ispita. I za sam kraj, u ovom prijedlogu izmjene zakona o izmjeni zakona nigdje se ne spominju namještenici. I možda je bolje da se ne spominju jer u pravilu sjete kada se smanjuju prava. Onda su to ako se smanjuju prava u uredu Vlade onda su to ljudi Ureda Vlade, ako se smanjuju prava Uredu Sabora onda su to ljudi iz Ureda Sabora. I iskreno rečeno hvala predlagaču što se nije sjetio i njih. Hvala vam Idući koji se prijavio za raspravu u ime kluba HDSSB-a je uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Gospodine potpredsjednik, dame i gospodo. Pred nama je nešto više ili manje od tri mjeseca nove hrvatske Vlade na čelu kako bi to KOreanci rekli izvrsnim Zoranom Milanovićem kao predsjednikom Vlade. Doduše još nije stekao ne razumije./ … naziv veliki vođa, ali budući da ovakvi zakoni dolaze po hitnom postupku u saborsku proceduru očigledno se priprema i za takav jedan naziv. ako pogledamo malo unazad ova tri mjeseca i pogledamo onaj 4. prosinac i vrijeme velikih očekivanja koje hrvatski narod, hrvatski građani i hrvatski birači imali upravo od ove Vlade dobili su tri mjeseca lutanja, nesnalaženja pa ja bih rekao čak i bauljanja po političkom prostoru, po odlukama koje ovu državu sve više i više vode nazad ne prema drugoj polovici 21. stoljeća nego je vode nazad u vrijeme '45.-te, kada su u ovoj zemlji hodale trojke iz OZNA-e kada su se čistili tavani i kada su mnogi za izgovorenu riječ dobili po par godina Golog otoka. U ovom trenutku slobodno možemo reći da Plan 21 ne postoji, da je plan i program ostao samo na papiru i da je bio jedno puko predizborno obećanje i prodavanje magle hrvatskim građanima i hrvatskim biračima jer smo umjesto tog plana 21 dobili plan 25, da je ova tri mjeseca napravljena tzv. mini porezna reforma koja je dodatno dotukla, a prije svega centralizirala Hrvatsku i dodatno dotukla lokalnu i regionalnu samoupravu, da smo dobili proračun koji je planiran sa deficitom od 9,9 milijardi kuna ali isto tako planirano novo zaduženje od 22 milijarde kuna. Dobili smo državu kojoj je većina problema nasljeđe 8 godina crnih torbi, FIMI-Media, pljačkanja i grabeži, hobotnice političke, organiziranog kriminala itd. ali nakon tri mjeseca dobili smo Hrvatsku u kojoj se ruše rekordi ali oni rekordi iz 2003. godine jer danas Hrvatska ima gotovo 350 tisuća nezaposlenih. Danas Hrvatska ima 800 tisuća umirovljenika koji ne mogu sa svojom mirovinom iako su je pošteno zaradili ne mogu preživjeti jedan mjesec i ne mogu imati po onom načelu koje je zapisano u Ustavu RH da svaki građanin ima pravo na dostojan život. Tu svakako treba pogledati i na onih 100 tisuća radnika koji plaću nisu vidjeli više od 6 mjeseci, ali isto tako i one radnike koji svakodnevno završavaju na ulici radi stečaja, radi toga što nitko u ovoj državi ne odgovara za provođenje politike koja te tvrtke dovodi do bankrota. Ova tri mjeseca Hrvatsku obilježava i pad životnog standarda, povećanje cijena, to je svima jasno posebno onima koji svakodnevno preživljavaju ja više ne bih rekao na kruhu i mlijeku, nego na kruhu i vodi, a istovremeno ova Vlada i druga nadležna ministarstva uvode bezmesni ponedjeljak, brački petak. Ali s ovom hrvatskom Vladom smo dobili tjedan pun gladovanja, prvenstveno većina hrvatskih građana. Dobili smo između ostalog i to da ova Vlada putem Facebooka, Twittera, putem drugih mreža pita građane, ali ne pita ih zato zato da bi ih poslušala nego ih pita zato što ne zna riješiti problem. Osam godina su bili u opoziciji i gle čuda, nepripremljeni su za preuzimanje vlasti, nepripremljeni su za rješavanje ovih problema. Pa ako već ne znate riješiti probleme najbolje je da date ostavku, da odete lijepo kući, da odmorite prepone jer građani vas nisu birali da bi vam davali savjete nego su vas birali zato da riješite ove probleme u kojima je Hrvatska. Između ostalog, putem interneta želi se od Hrvatske radiotelevizije vratiti u '70.-te godine, vratiti i od tog javnog medija napraviti ono što se nekad zvala politička televizija, partijska televizija i vjerojatno će Dnevnik tada na toj televiziji kada se bude ravnatelj birao ovdje u Saboru, kad ga većina

ako možete reći barem jednu jedinu rečenicu o državnim službenicima i namještenicima. Jednu jedinu, a onda možete… **Vinković, Zoran (HDSSB)** Ovo je uvod u ovaj zakon. Ovo je uvod u ovaj zakon. Dakle vjerojatno će Dnevnik započeti sa mili, dragi, uzoriti, prelijepi predsjedniče Vlade, danas ste bili u u svom kabinetu itd., itd. i vjerojatno na tom HRT-u, zahvaljujući između ostalog i ovakvim zakonima, zakonima po kojima će se javni službenici i namještenici, nešto slično što je HDZ radio Hrvatskim autocestama, zapošljavati isključivo samo ako imaju stranačku ili partijsku iskaznicu pa će vjerojatno, oprostite,

Izvinjavam se, bio mi je kum pa samo da ga upoznam kako da dođe do novog posla. Evo ovo je bio uvod u raspravu o ovom zakonu. Obzirom na prirodu navedenih poslova ovo je obrazloženje Vlade i činjenicu da zaposleni na tim poslovima usko surađuju s ministrom predlaže se radna mjesta u kabinetu ministra popunjavati na određeno vrijeme do dana prestanka mandata ministra iz reda državnih službenika ili prijemom u državnu službu na određeno vrijeme, bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijem u državnu službu. Da je ovo napisao u prošlom mandatu, napisala i predložila Vlada HDZ-a ova ovdje strana koja se nekad zvala Socijaldemokratska, uostalom sam predsjednik Milanović odnosno predsjednik Vlade je izjavio da je on liberal, a očigledno to više nema veze i ovo je doista jedan neoliberalni zakon, vjerojatno bi ovdje mnoge moje bivše kolege, a sadašnji kolege zastupnici vrištali. Međutim danas će uredno ili sutra kad dođe izglasavanje dići ruku za ovaj jedan skandalozan zakon koji nas vraća u vrijeme za koje se nadam da nikad se više neće vratiti u Hrvatsku, za vrijeme socijalizma, jednoumlja, partijske knjižice itd., Čitam danas novine gdje jedan direktor kaže da u svojoj tvrtki ima 4000 zaposlenih koji su višak, ali će on zaposliti još 500, vjerojatno samo čeka da prođe ovaj zakon. Vjerojatno će umjesto inkasatora u HEP-u, umjesto onih radnika koji rade na dalekovodu i ovih radnika koji danas štrajkaju jer im je netko pokrao i plaće i mirovinu i budućnost i prekinuo mogućnost i budućnosti djece i obitelji, vjerojatno se čeka usuglašavanje s ovim zakonom kako bi se i na taj način moglo zapošljavati po stranačkoj podobnosti. Istovremeno ministar Bauk za 237000 kuna, poznat po svojoj štedljivosti, uvodi alkotestiranje jer je dokazano da je u 8 godina u tom ministarstvu samo jedan djelatnik bio pod utjecajem alkohola. Ne zna se što se desilo s tim djelatnikom, odnosno javnim službenikom i namještenikom ali to alkotestiranje je plaćeno 200 kuna. Očigledno je na djelu bračka štedljivost i očigledno je na djelu, samo se pitam od koga će štititi ministra Bauka ti zaštitari, vjerojatno od građana sa Facebooka koji mu daje savjete kako da vodi to ministarstvo. Nakon, a vjerujem da se sjećate još uvijek onog zakona koji je direktno utjecao i utječe na funkcioniranje jedinica lokalne samouprave, ne samo porezna porezna reforma i smanjenje prihoda nego onaj popularni Komadinin zakon koji je pisan isključivo da bi određeni načelnici, gradonačelnici mogli postati ministri, pomoćnici ministara, državni tajnici, da je i ovaj zakon koji je pred nama pisan u istom duhu. Obzirom da se očekuje, a nigdje u ovom obrazloženju ne piše koliko je to ustvari mjesta s kojima se namjerava na ovakav način uhljebiti stranački poslušnici, klimavci, oni koji su odani šefu i velikom vođi još veće partije, tražimo odgovor koji je to broj ljudi, gdje će biti zaposlen i da li će kao i što je dosadašnja praksa bila biti raspoređeni na savjetnička mjesta od državnih tvrtki pa do razno, raznih ministarstava. Obzirom da je napisana jedna studija ja ću samo reći da ju nadležni ministar pročita. Radi se o studiji politički savjetnici, državni službenici u europskim zemljama jer vidim da mi gori ovo žuto svjetlo autora Simona Jamesa, pa bi se mogao upoznati da upravo ovakav kabinetski sistem i sustav nije dobar i da predstavlja izuzetno lošu stvar. A sami Amerikanci smatraju takav sistem raspodjelom plijena. Ali svi američki predsjednici do sada su rekli da taj njihov model zbog toga što je izuzetno loš nije za izvoz. Obzirom da sam očekivao da ćemo već danas o ovoj raspravi imati imena i prezimena tih stručnih visoko obrazovanih ljudi koji će biti glasnogovornici koji će zamijeniti dosadašnje državne službenike. Ja predlažem da, obzirom da je to već i u povijesti rađeno da jednostavno se u ovaj Hrvatski sabor uvede model po kome će predsjednik Vlade moći kao Kaligula incitatusa imenovat senatora ali od drugih konji, drugih znamenitih ljudi su ne po ovom Zakonu ali i ti ljudi zajedno sa tim konjima su daleko, daleko bili ispred ovakvog zakona ali su svi završili ispod ledine kao Aleksandar Makedonski i njegov Bukefal, kao Don Quijot i Rozinanta, a mene ovo podsjeća na imenovanje Šarca da ne spominjem kraljevića Marka, nego je ovo zakon kojim će se imenovat Musa Keseđija za glasnogovornika hrvatske Vlade. Zahvaljujem. Hvala vama. Prečesto su mi oduzimali riječ kad sam govorio u ime kluba opominjući me da se ne držim teme i zato vas nisam prekidao. Zamolio sam vas samo jedanput da barem jednu jedinu rečenicu posvetite ovom Zakonu. Govorili ste između ostaloga i o televiziji. Ovo će biti idealna prilika svim televizijama da pokaže i njihovim urednicima da pokažu da li ozbiljne rasprave u ovom Saboru ili neduhoviti performansi zaslužuju da uđu u njihove izvještaje. Imamo dva ispravka. Prvo kolega Davor Bernardić. Evo samo jedan, ispravit ću samo jedan netočan navod to da vas je zvao kum. Vjerojatno vas je zvao tajnik odbora budući da smo prije 20 minuta trebali biti na odboru, tako da vas molim evo da požurimo. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. obzirom da ste vi gospodine potpredsjedniče zaduženi voditi sjednicu, a ne davati političko mišljenje i političko obrazloženje o izrečenom govoru zastupnika. Članak 203. govori o dnevnom redu. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. državnim službenicima i namještenicima. Na žalost, na sreću zapravo ne radi se o namještenicima, nego samo o državnim službenicima, a ovi drugi tj. namještenici kada osiguraju crvene knjižice onda će i oni doći na red. Što se tiče imena i prezimena gospodine Vinković, mislim da vas ispravljam, možda uz imena i prezimena možda već ima i slika onih koji će bit primljeni. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Jozo Radoš. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa već smo govorili zapravo o sličnoj temi, o tome da se dužnosnici ovoga puta su to državni službenici imenuju temeljem procjene čelnika državne uprave koji na takav način preuzimaju odgovornost za poslove koji će biti rađeni u njihovim tijelima državne uprave. Ovo je dakle politički isti stav samo se radi o nižoj razini i treba ponoviti osnovne stvari, osnovne teze koje su bile izrečene kada se govorilo o toj raspravi. Dakle, ovo je prestanak sa praksom kojom se temeljem fiktivnih natječaja zapravo skidala odgovornost za ono što će biti jer kao nismo mi krivi, nego su provedeni javni natječaji pa su temeljem tih natječaja imenovani najbolji. To je jedan stav koji je prevladavao. I drugi je stav bilo skrivanje, dakle političke odgovornosti, odgovornosti za odlučivanje jer je sve u skladu sa zakonom, sve je u skladu sa procedurom, a znamo da su i u tim okolnostima, na tim najvišim mjestima državnih dužnosnika a jednako tako i na mjestima državnih službenika zapravo presudni bili politički kriteriji i osobna odgovornost. I mi možemo ovdje govoriti stvari kako bi trebalo biti, ali više-manje znamo kako je to funkcioniralo ne samo u državnoj upravi, nego u svim segmentima i malo gdje se može sresti da se na ta najviša mjesta, bilo državnih dužnosnika ili dužnosnika u lokalnoj samoupravi, bilo najviših službenika u državnoj i lokalnoj samoupravi imenuju ljudi isključivo po kriterijima stručnosti, obrazovanja, nego je uvijek tu bila dimenzija političke, odnosno osobne lojalnosti. Ova Vlada to vrlo jasno kaže, vrlo jasno postavlja te odnose i na takav način preuzima i odgovornost za ono što će učiniti i što će biti. To je puno čišći odnos i puno pošteniji odnos i prema javnosti i prema preuzetoj odgovornosti nego što je skrivanje iza navodnih javnih natječaja i navodne stručnosti kojih kao što znamo nije bilo. Valjda dio te odgovornosti za stanje u kojem se država nalazi, osim naravno političkih lidera snosi i ta najviša nomenklatura državnih službenika. Valjda su i oni nešto odgovorni za stanje u kojem se država nalazi uključujući i stanje u kojem se nalazi državna uprava. Pa u najmanju ruku ta činjenica, a malo tko će ju sporiti ukazuje na potrebu da se u tom smislu nešto mijenja. Naravno da bi bilo dobro da se na najviša službenička mjesta pa i na najviša dužnosnička mjesta ako hoćete imenuju ljudi isključivo temeljem kvalitete, temeljem stručnosti, ali da bi se to dogodilo to mora počivati na nekoj vrsti političke suglasnosti, političkog konsenzusa, a toga kao što znamo u Hrvatskom saboru, u hrvatskoj politici nema i pitanje je kada će toga biti. Pa ako već toga nema onda je bolje da to bude ovako čisto sa jasnim preuzimanjem odgovornosti. Govori se ovdje i o broju tih ljudi. Većina njih vjerojatno neće doći izvan sustava državne uprave nego vjerojatno iz samoga sustava državne uprave. Pa kada bi svi došli izvan državne uprave radi se o nekih 100-njak ljudi i govoriti u kontekstu povećanja broja uposlenika u državnoj upravi na ovom primjeru doista nema smisla. To nije vrh ledene sante, to nije niti to, to je nekakvo manje inje koje je palo po tom vrhu ledene sante, a ono što se nalazi ispod to je tek pravo pitanje i nadam se da ćemo o tome imati prilike razgovarati. Kada se radi o ovom drugom pitanju, a to je premještanje državnih službenika nadam se da ćemo i o tom institutu razgovarati. Bilo bi dobro da prilikom ovih izmjena imamo neke informacije i o tome koliko je državnih službenika u tom statusu. Tu doista postoje poteškoće, tu treba postaviti limite jer to je jedna izvanredna situacija, izvanredna procedura koju bi trebalo ograničiti, a pogotovo je problematična odredba da ti državni službenici koji su premješteni u druga tijela državne uprave ili iz lokalne samouprave u državnu upravu ostaju sa radnim pravima i sa obvezom i mogućnošću povratka na svoje ranije radno mjesto što im naravno otežava status, otežava njihovo profesionalno napredovanje i profesionalni razvoj. I to bi pitanje također trebalo razmotriti i drugačije ga regulirati nego što je to danas u zakonu. Ali prva pretpostavka je dakle da imamo podatak koliko je državnih službenika danas u takvom statusu i kakvi su limiti da se to što je naravno izvanredna situacija ne bi pretvorilo u nekakvo redovito stanje i bitno narušilo sustav državne uprave. Novo je pitanje drugo pitanje koje se ovdje pokreće, zapravo povod da se otvori puno važnije pitanje, a to je stanje državne uprave u RH. Ja se Ja se nadam da je ovo samo naznaka te teme. Državna uprava, njeno stanje, njene sposobnosti, njena preopterećenost, njena podkapacitiranost što se tiče zadaća i prekapacitiranost što se tiče broja ljudi je notorna tema hrvatske politike i dobro je da je ovo povod da se o tome pitanju razgovara. Kada govorimo o državnoj upravi nesporno je, nitko se neće s time ne složiti da imamo preveliki broj uposlenika u državnoj upravi, a bilo bi dobro da se prisjetimo kada je netko u državnu upravu uposlen samo temeljem toga što je imao izvanredne kvalifikacije i što je potpuno udovoljavao uvjetima natječaja. Malo je takvih slučajeva, nije to dovoljno, a to je ono o čemu se ovdje stalno govori. Ako ste podnijeli molbu, ako ste uredno ispunili sve uvjete natječaja, ako ste bili na testiranjima i na razgovorima to vam u najvećem broju slučajeva ne jamči i neće imati za posljedicu vaše upošljavanje. Očito je nešto drugo u pitanju. I to ne samo na mjestima državnih službenika nego i na mjestima državnih namještenika o čemu se u ovom zakonu ne govori. I to je istina, i možemo se skrivati od te istine, ali to je činjenica. To je činjenica u lokalnoj samoupravi, to je činjenica u državnoj upravi i gotovo da nisam sreo slučaj da se to tako dogodilo. Dakle, imate izvanredne kvalifikacije, uredno ste se javili, ispunjavate sve uvjete, ali to da ćete biti primljeni na visoku poziciju u državnoj upravi temeljem toga to se vrlo rijetko događalo u ovoj zemlji. I naravno na svim njenim razinama. I uže državne uprave i javnih poduzeća i lokalne samouprave i regionalne samouprave bez obzira tko bio na vlasti u jednom, drugom ili trećem segmentu državne uprave. I to je činjenica. Što je u pozadini toga? Na nižim razinama vjerojatno nije politička podobnost, ali jesu neke druge vrste podobnosti. Osobna podobnost, rodbinska podobnost, nepotizam, a negdje kao što se zna čitati po našim medijima, a mnogi smo čuli za takve slučajeve naravno u pogovoru se radi i o financijskoj podobnosti. Sve te vrste podobnosti su zapravo samo kćerke ove temeljne političke podobnosti i nema razloga da se skrivamo od toga. To je tako i to u bitnome narušava kvalitetu državne uprave i stvara osjećaj neravnopravnosti tu kod građana. Kada se radi o broju uposlenika u državnoj upravi vjerojatno su u pravu oni koji kažu da je oko 20%, naravno to su okvirni podaci, to su procjene uposlenika u državnoj upravi viška, i da ih je oko 10% manjka. Dakle, viška ne u pogledu kvalitete nego u pogledu povećavanja zaposlenika na nekim mjestima gdje to zapravo nije potrebno, o kvaliteti naravno ovdje neću neću govoriti, a 10% je manjka stručnih, kvalificiranih djelatnika i posebice djelatnika u nekim službama za koje znamo da su u tom smislu preopterećene. Notorna je činjenica također da imamo premali broj liječnika, da imamo premali broj medicinskih sestara, da imamo premali broj nastavnika. Ako imamo ambiciju da smanjimo broj učenika u razredu to automatski za sobom povlači povećanje broja nastavnika i tu imamo taj minus. Ali u nekim drugim dijelovima državne uprave imamo itekako velike pluseve i to je pitanje s kojim se trebamo suočiti. Kada se radi o kvaliteti rada državnih službenika onda naravno imate ljude koji su potpuno kvalificirani, koji predano i kontinuirano sa velikim opterećenjem rade svoj posao, a imate i onih koji su ušli u državnu upravu i u toj državnoj upravi zapravo rade nedovoljno, recimo da imaju kvalifikacije, ali su primljeni i nitko ih naravno ne dira. I kad pogledate ovaj nesrazmjer između privatnog sektora i javnoga sektora, dakle državne uprave, onda je to stanje koje je neodrživo. I dok je tako veliki pritisak na državnu upravu, dok imate ulazak koji ni nije temeljem kriterija i dok imate visoku razinu zaštite u odnosu na privatni sektor stanje neće biti dobro. Dok se uvjeti rada, način primanja u ta dva važna segmenta, dakle ukupnoga društvenoga života, ne izjednače uvijek će postojati pojačani pritisak na državnu upravu i uvijek će postojati taj pritisak koji će rezultirati ovim deformacijama o kojima sam govorio. I to su prava pitanja koja trebamo riješiti u ovom parlamentu naravno i za koji je odgovorna Vlada i ja se zato veselim ovoj najavi zamjenika ministra da ćemo zapravo imati prilike ući u taj problem doista dovesti državnu pravu u stanje u kojem će ona biti optimalna i da će biti efikasna u pogledu udovoljavanja onoga što je njezina temeljna zadaća a to je da bude na uslugu građanima. A dakle ova temeljna rješenja ovoga Zakona ona su vrlo logična, ona znače bez obzira koliko to može netko krivo razumjeti, doista preuzimanje odgovornosti, ona znače prestanak skrivanja iza fiktivnih natječaja i naravno preuzimanje odgovornosti od strane tih službenika ali pogotovo od strane državnih dužnosnika koji su dobili povjerenje i sada će da riješe neka pitanja u ovoj zemlji. Zbog toga će Klub zastupnika HNS-a biti za ovaj Zakon. Hvala vam Hvala vam uvaženi zastupniče Radoš. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo, uvaženi don Ivan Grubišić. Izvolite. Bila bi više dopuna nego ispravak jer je uvaženi zastupnik Radoš rekao o potrebi stručne spreme državnih službenika. Ja smatram da je potrebno osim visoke stručne spreme da još postoji moralna prepoznatljivost dotičnog kandidata u njegovu dosadašnjem radu kao i socijalna osjetljivost ne samo na kandidata nego i na obitelj, užu obitelj u kojoj on živi. Da bi to trebalo biti tri kriterija a ne samo jedan kriterij za izbor državnih službenika. To je prvo. A drugo bih podržao inicijativu da ovaj Dom donese jednu izjavu, moralnu podršku onima koji koji štrajkaju glađu a završavaju na hitnoj, da im se da moralna podrška i da im se omogući da odgovorni za taj slučaj što prije nađu pogodno rješenje. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Drugi ispravak uvaženi Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, netočna je tvrdnja kolege Radoša da je loše stanje u kojem se nalazi državna uprava, jer da je tako onda ta državna uprava ne bi završila pregovore uspješno kao što je napravila. Druga stvar, netočna je njegova konstatacija kada se govori o državnim službenicima i namještenicima spominjati doktore i profesore oni su naprosto javne službe. I treća stvar, mislim da nije dobro da govorimo o jednom ovako važnom Zakonu a da se ne kaže koliko točno ima državnih službenika i namještenika u užem smislu, njih je samo negdje oko 8 i pol tisuća. Prema tome, to je netočno, možete se smijati koliko god hoćete međutim, pravosudni policija, vojska, carinska uprava i porezna uprava po nekim, oni jesu formalno u državnim službama ali ovi državnih službenika o kojima mi danas govorimo i raspravljamo je negdje oko pol tisuća. Prema tome, vratite gospodo platne razrede koje ste ukinuli radi političkih kriterija onda govorite o depolitizaciji. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Čuli smo već iz nekih osobnih iskustava prethodnih govornika kako je državna uprava bremenita problemima, neki su imali prilike, sreće ili nesreće voditi državnu upravu i na žalost nakon što su iskoristili njene potencijale onda obično o državnim službenicima i državnoj upravi govore u najlošijem svjetlu pa se ja stoga ne bih u tim ocjenama složio a probat ću argumentirati zašto vaše ocjene nisu točne, nešto je već ispravljeno i i intervencijom zastupnika Šukera. Dakle, radi se o različitim kategorijama službenika koji se često u vašim izlaganjima brkaju pa onda dobija i javnost potpuno krivu sliku o broju i kvaliteti tih službenika. Međutim, kako je naša tema po drugi puta već izmjena Zakona o državnim službenicima ja ću se zadržati na nekim općim primjedbama u ime Kluba zastupnika HDZ-a a onda i po pojedinačnim po svakom članku kojeg ovaj Zakon nosi. I kao što smo upozoravali Vladu kada predlagala prve izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima po hitnom postupku, da će ta hitnost mnogima se obiti o glavu i neće riješiti pitanja koja su se možda trebala riješiti izmjenom Zakona, ponoviti ćemo te argumente i ovaj puta. Razlog da se kabineti ministra pune ili prazne novim službenicima bez obzira kojeg ranga ne može biti razlog da se ovaj Zakon donosi po hitnom postupku, a ovaj Zakon nema drugog argumenta osim da se mijenja zato da bi se kabinetima ministra omogućilo zapošljavanje ljudi bez natječaja i vjerojatno preraspored onih koji su u tim kabinetima zatečeni u radnom odnosu. Prema tome, argument da se ovaj Zakon donosi po hitnom postupku i da se vlada poziva na članak 159. Poslovnika Hrvatskog sabora je netočan, je kriv argument, jer taj članak ne govori o ovim razlozima koje ste vi naveli kada ste obrazlagali potrebu hitnosti donošenja ovog Zakona. Istovremeno, ti kabineti i danas funkcioniraju i ova hitnost koja se traži neće doprinijeti bržem i kvalitetnijem radu, puno više bi značilo da se ovaj Zakon provede kroz dva čitanja pa da primjedbe kada ih promislite da su dobronamjerne i kvalitetne eventualno ugradite u Zakon ili da ga donesete po normalnoj proceduri. Drugo je pitanje što ovaj Zakon, a vjerojatno i zbog hitnosti postupka, ponovno čini jednu pravnu pogrešku. On je u suprotnosti s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi, u kojem vam piše u članku 98. da službenici mogu biti premještani samo u okviru iste jedinice lokalne samouprave, a vi ovim zakonom sada uvodite institut premještaja ne samo unutar državne službe nego i između tijela lokalne uprave i lokalne samouprave i dapače između tijela lokalne, državne uprave i cijelog javnog sektora, ta vam je odredba kolegice i kolege iz vlade u suprotnosti sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Otvorit će time i pitanje da li se u ovom slučaju primjenjuje kasniji zakon ili se primjenjuje poseban zakon. A poseban zakon je Zakon o službenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi pa je onda pitanje da li ova norma o premještaju uopće može zaživjeti. Što se tiče pojedinačnih primjedbi na prijedlog ovog zakona neki su o tome već govorili, vi ste dosljedno početku koje ste uveli i u javnim poduzećima i u državnoj upravi imenovanjem pomoćnika ministara za koje je tada bilo obrazloženje da su oni najbliži suradnici ministara proširili krug tih najbližih suradnika pa su sada svi ljudi zaposleni u kabinetu ministra isto najbliži suradnici ministra bez obzira da li tamo bio 1 ili 15 savjetnika, bez obzira da li bio 1 ili više glasnogovornika, stručnjaka za medije Iz prijedloga zakona naravno ne vidi se jer će to biti predmet uredbi i pravilnika u unutarnjem redu koji broj ljudi ćete moć natrpati u te kabinete. Istovremeno za njih neće vrijediti odredbe koje vrijede za sve druge državne službenike i pitam vas u kakav položaj ste stavili ostale u odnosu na ove koji mogu biti imenovani bez ikakvih kriterija. Uvaženi zastupniče Mlakar nemojte se ljutiti, oprostite, ali sada na galeriji imamo članove Vanjskopolitičkog odbora Republike Slovenije pa bih molio da ih sve pozdravimo. Poštovani gospodine potpredsjedniče ja se uopće neću ljutiti. Ja ću iskoristiti prigodu da i ja pozdravim predstavnike Vanjskopolitičkog odbora Slovenskog parlamenta. I mislim da je dobro jer i kod njih ćemo vjerojatno naći sličnih pitanja i možda bolju praksu od ove koju predlaže naša Vlada. Što se tiče kabineta ministra, rekao sam nema ograničenog broja za zapošljavanje službenika, naravno nema ni odredba po njihovim plaćama. I posebno pitanje koje Vlada ovim prijedlogom nije riješila, što će biti s onima koji su zatečeni na radu u tim kabinetima? Vjerojatno će biti silom donošenja ovog zakona smijenjeni odnosno postavljeni na neka druga radna mjesta bez obzira na njihove kvalitete, bez obzira što su u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u državnoj upravi oni ispunjavali sve propisane uvjete i prošli natječaje da bi na ta radna mjesta došli. Ali od danas odnosno od kada ovaj zakon stupi na snagu to naravno više neće biti važno, jer ste vi ovim prijedlogom zakona utvrdili da se ta mjesta popunjavaju bez provedbe javnog natječaja. No, nažalost tu nije kraj tome. Vi i dalje posebno imenovane kategorije službenika nazivate državnim službenicima. No zanimljivo je reći da u članku 2. gdje uvodite članak 74.c posebno naznačujete "da na državne službenike iz stavka 1.ovog članka" to su ovi koji sada dolaze u kabinete bez natječaja "se ne primjenjuju odredbe ovog zakona o probnom radu, državnom stručnom ispitu, premještaju i napredovanju". Drugim riječima na te službenike se ne primjenjuju nikakve odredbe ovog zakona koji govore o statusu o kvalifikacijama i o nužnim znanjima državnih službenika. Pa je onda barem bilo korektno reći da ovo nisu ustvari državni službenici, ovo je nekakva posebna nova vrsta ugovornih službenika koji dolaze po Duhu svetomu ili voljom monarha, a vidi se da dolaze i odlaze isključivo odlukom odlukom ministra koji zapošljava pa ih onda nemojte ni svrstavati u državne službenike jer time činite razliku između državnih službenika za koje neka pravila vrijede i onih za koje ta pravila ne vrijede. Bilo bi stoga korektnije da je to posebna vrsta ugovornih službenika, da za njih posebno neke odredbe zakona propišete da vrijede za taj radni odnos i da se zna što će se dogoditi s tim ljudima. Osim što postoji mogućnost da im stvorite već sada dovoljna mjesta i pretpostavke u pravilnicima o unutarnjem redu da kada istekne mandat ne odu sa svojim ministrom s kojim su došli nego da budu raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta u tim istim ministarstvima. Nastavno tome želio sam nešto posebno reći jer je to naš poseban prigovor na članak 4. ovoga zakona a to je uvođenje premještaja državnih službenika po potrebama službe. Potrebe službe su jedna vrlo rastezljiva opća kategorija koju ničim ovim zakonom niste definirali, niste definirali tko utvrđuje potrebu službe, o čemu se to radi, u kojem broju slučajeva se može primijeniti i kako će se eventualno službenik moći žaliti ili prigovarati na odluku o kojoj se ovdje u ovom članku radi, a ona znači sljedeće, bez suglasnosti službenika sada je moguće državnog službenika premjestiti u bilo koju jedinicu lokalne samouprave ili čak u bilo koju instituciju za čije se plaće osiguravaju u državnom proračunu i na taj način ćete naravno otvoriti vrata da potpuno promijenite sliku državne uprave o kojoj su svi govorili u nastupnim govorima sa strane pozicijskih stranaka uglavnom loše. A ja ću vas podsjetiti da čak i ovaj zakon koliko god loš bio je produkt političke ideje ali i rada državnih službenika. I da njih nije bilo vi ne biste ni to bili u stanju predložiti ovom Parlamentu. Prema tome, državna služba, a pokazat će vrijeme niti je preglomazna, niti se o njoj može govoriti generalno i općim principom da ona ništa ne valja i da nije u stanju odraditi kvalitetno svoje poslove. Dapače, naša uvjerenja su drugačija. S obzirom na to da državnim službenicima ste uskratili pravo koje je postojalo u svim dosadašnjim zakonima, a dapače i danas postoji u Zakonu o namještenicima u lokalnoj s kojim je opet zakon ovaj u suprotnosti, vi do sada niste mogli premještati državne službenike bez njihove suglasnosti. A prema ovom prijedlogu ne samo da ne tražite suglasnost nego možete čak i protivno njihovoj volji premještati ih i u tijela lokalne samouprave i u javni sektor. Da karikiram, to znači da sutra nekoga sa srednjom spremom iz Arhiva možete premjestiti u kliničku bolnicu na mjesto medicinske sestre jer vam i to ovaj zakon omogućava. I na kraju, odredba tog istog članka 5. koja je potpuno nejasna, a niste ovdje rekli ili nije bilo prilike da to kaže i Sindikat državnih i lokalnih službenika, onaj postupak kada se vodi stegovni postupak protiv službenika gdje se tražila suglasnost sindikata, prijedlogom ovog zakona moguće je nadomjestiti odlukom nadležnog upravnog suda. Stvarno ne vidim otkud je nekome pala na pamet ideja da se sindikalno pregovaranje, sindikalni sporazum ili sindikalna suglasnost u ovom slučaju može zamijeniti funkcijom funkcijom nadležnog upravnog suda, ali je možda to dobra praksa da onda i sindikalne pregovore u budućnosti ne vode sindikati nego nadležni upravni sudovi. Hvala vam lijepo. HDZ će biti protiv ovog zakona. Hvala vama uvaženi zastupniče Mlakar. Na ovo vaše izlaganje imamo prijavljen jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Jozo Radoš. Gospodin zastupnik Mlakar rekao je da se ovim zakonom uvodi potreba službe i tu kategoriju je on označio rastezljivom i maglovitom kategorijom. Međutim ta kategorija se ne uvodi ovim zakonom, ta kategorija postoji u postojećem zakonu u članku 76. koji kaže: državni službenik može po potrebi službe biti premješten na drugo radno mjesto itd. To naravno je postojeći zakon, a to se nikako ne uvodi ovim zakonom i malo je čudna ta zaboravljivost ministra koji je u dva navrata bio ministar uprave i vjerojatno je najodgovorniji za stanje u državnoj upravi Republike Hrvatske. To što nije ovaj zakon nego je to raniji zakon. **Stazić, Nenad (SDP)** Mislim da je ispravak bio više nego korektan jer je točno naveo što piše u postojećem zakonu i ispravljen je navod da se ta kategorija uvodi uvodi novim zakonom. Prema tome, ispravak je bio više nego korektan. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Najprije bih rekao ono što me asociralo slušajući raspravu do sada. Jedna narodna poslovica kaže "što manji tić to veći krič". A drugo, podsjetio bih i vas hrvatsku javnost da je u zadnjim ili zadnjih godina državna uprava bujala, a nije rasla efikasnost u skladu sa bujanjem državne uprave. To je općeprihvaćeno stajalište. Treće što želim također prije iznošenja stajališta kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske reći nemojmo se zavaravati. U prošlom periodu vlast je povećala enormno broj državnih službenika ili namještenika, a ne možemo se oteti dojmu da to nije bilo u skladu sa potrebama, općim potrebama i zahtjevima za efikasnijom, učinkovitijom državnom upravom nego sa potrebama potrebama političkog odlučivanja, političkog namještanja ili vlasti koja je obnašala u tom periodu odgovornost za državnu upravu. Zbog toga prvo što bih u ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske, kluba u Hrvatskom saboru zatražio da se napravi registar radnih mjesta i registar zaposlenika, uposlenika u državnoj upravi od države do općine. A da bismo mogli provesti ovaj zakon to je također potrebno. Dakle rasprava o državnoj upravi nije rasprava o apstraktnim stvarima, o birokratskom aparatu već je rasprava o ljudima koji čine temelj države. Rasprava o reformi državne uprave u ovom času je rasprava o promjeni shvaćanja državnih službenika, o njihovoj ulozi i zadacima unutar sustava državne uprave. Moramo reći da se društveno efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj i javnoj upravi nameće kao središnje pitanje funkcioniranja sustava državne državne uprave u Republici Hrvatskoj pa i promjena ukupnog smjera u hrvatskom društvu. Predloženim izmjenama Zakona o državnim službenicima koji se odnosi na uvjete premještaja, a sad smo upravo govorili, bilo je skoro zabetonirano radno mjesto bez obzira na rezultat i potrebe tog radnog mjesta. Nije moguće u promjeni smjera hrvatske politike i hrvatskog gospodarstva nastupati sa stajališta ja sam zaštićen, bilo zakonom bilo političkom logikom. Prijedlog promjena da se može vršiti raspored ili raspoređivanje službenika i namještenika u okviru državne uprave je potpuno logičan za potrebe službe. Time se zaista stavlja ogromna odgovornost na čelnike, na rukovoditelje tijela državne uprave. Ali njihova je odgovornost dvosmjerna, i prema radnicima i prema građanima. Prema radnicima oni će nadam se ako bi i došlo do povrede vrlo brzo naći svoju zaštitu pred nezavisnim sudom, ali ako dođe do povrede interesa građana teško da se to ispravlja brzo, a to je čini mi se do sada bio najteži slučaj. Šta se predlaže da se promijeni? Da se može rasporediti službenika i namještenika ne sa pozicije jednog radnog mjesta za koje se traži odgovarajuća stručna sprema i odgovarajuće znanje i iskustvo na nižu stručnu spremu, doduše da na niže radno mjesto, to je logično, ali zadržava se pozicija radnog mjesta, govorim klasično, za koje se traži ista stručna sprema i isto iskustvo. Dakle prohodnost mora se osigurat kako bi povećali efikasnost u državnoj upravi. Što se tiče prijedloga da se specifičnim radnim mjestima kao što su kabineti ministara, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora i drugih državnih tijela mogu bez natječaja ali na određeno vrijeme do isteka mandata čelnika koji odlučuje o prijemu ili prije o samoj odluci čelnika zaposliti radnici, službenici, odnosno državni službenici koji nemaju neposrednu odgovornost kao servis građana. Oni su u funkciji tog rukovodioca, rukovoditelja, čelnika ili kako hoćete državnog tijela. Oni su i ovisni o njemu zakonski, ali i stvarno. Oni ne rade, kako bih rekao, kao servis građana, oni rade da čelnik ostvari svoju zadaću, da ostvari svoju funkciju. To je čak i logika rasporeda državne uprave. Postoji dio radnika, dio službenika, dio organizacije koju ne zanima tko je na čelu državnog tijela, ni koja je opcija na vlasti uopće. Oni rade svoj posao i globit će ako dođe do potrebe da globe nekog od bez obzira tko je čelnik državnog tijela. Naplatit će kaznu za parkiranje bez obzira tko je ministar i tko nije ministar. Ti službenici, ti namještenici, ta državna uprava mora biti neovisna o političkoj opciji koja je na vlasti ili o političkom čelniku. Oni moraju izdati rješenje o porezu bez obzira je li Leko ili je netko treći na čelu Ministarstva financija i to u skladu sa zakonom. Ali kad se pripremaju materijali, pripremaju zakoni, bilo koji materijali, strategije oni koji djeluju i rade za čelnika državne uprave su politički ovisni. Naravno moraju raditi stručno, moraju predlagati stručno. je to njima zadaća ali po uputama čelnika. Dakle, nije sporno da je izuzetak od pravila ovo što se predlaže, da ima potpunu logiku, potpunu logiku u odgovornosti čelnika, on odlučuje, on odgovara i s njim odlaze. kažem pravio nikakve drame. Doduše tu je jedan problem hoće li se moći naći u tržištu rada odgovarajući ljudi koji će prihvatiti te uvjete. Ali to je drugi problem. To je drugi problem. Mi moramo omogućiti onima koji su dobili povjerenje da si slože ekipu za koju će odgovarati i koja će njima osiguravati da ostvare ono što su obećali. Što se tiče prijedloga zakona vezani za sindikalnog povjerenika. Sindikalni povjerenik ima dvostruku ulogu u državnom tijelu. Jedna je da mora raditi svoj posao za koji je plaćen i odgovara po principima svakog službenika u državnom tijelu. Druga je da zastupa sindikalne interese. I u tim okolnostima mora se naći rješenje da i sindikalni povjerenik ima odgovornost prema šefu, rukovoditelju državnog tijela, ali i da rukovoditelj ne može bez odgovornosti da kažem šikanirati povjerenika sindikata. U takvim okolnostima predlagatelj je našao analogiju u Zakonu o radu. Pa i u Zakonu o radu se traži da nadležni sud riješi umjesto sindikata suglasnost oko pokretanja postupka. Šta je bilo logičnije nego za državnog službenika predvidjeti da to radi Upravni sud. Da li će sudovi rješavati ili neće, opet je da tako kažem, ako ćemo tako gledati nećemo nikada doći do rješenja. Moramo imati neku, da tako kažem pravnu logiku. Ako postoji u zakonu, a postoji u Zakonu o radu slično rješenje, onda je logično da tražimo takvo rješenje i za djelatnika, odnosno službenika, odnosno namještenika u državnoj upravi. Dakle, sve u svemu treba reći da je temeljna stvar da se mora mijenjati odgovornost u hrvatskom društvu posebno politička odgovornost predstavnika, odnosno rukovoditelja državnih tijela, pa time i Vlade. To je temeljna razlika od da tako kažem skrivanja iza natječaja. Ovdje je jasno nedvojbeno nesporno da čelnik tijela odlučuje o suradnicima i da odgovara za suradnike. Ne može biti spora. Takva jasna situacija za mene i za klub Socijaldemokratske partije u Hrvatskom saboru je dobra i zato ćemo glasovati za ovaj Zakon. Hvala vam Hvala vam uvaženi kolega Leko. E sad ovako, prvo obavijest. U 10 sati i 54 minute isteklo je vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta. Drugo, potpredsjednica Doma, uvažena zastupnica Jadranka Kosor nam javlja da smo negdje grubo prekršili Poslovnik. Da čujemo u čemu. nego sam se ispravila za povredu Poslovnika, a onda nakon toga i za ispravak netočnoga navoda. Naime, gospodin potpredsjednik Leko je započinjući svoj pledoaje a govorio je … **Stazić, Svi članci koji govore o ponašanju zastupnika u Hrvatskome saboru. Dakle, govoreći nakon zastupnika gospodina Mlakara koji je govorio u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice gospodin Leko je rekao, dakle otvarajući svoju rasparvu "što manji tič veći krič". Doživjela sam to kao diskriminaciju. Mislim da je ta izjava u suprotnosti sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije kojeg sam i osobno kao ministrica pisala. Naime, svi ovdje smo jednako veliki i mali, ovdje nema tičeva, ovdje nitko ne kriči. Voljela bih da je gospodin zastupnik Leko imao hrabrosti onda do kraja eksplicirati što, o čemu je govorio. Međutim, činjenica jest da bilo kakve kvalifikacije bilo koga u ovome Domu tko govorio i pojedinačno ili u ime kluba na taj način nisu dozvoljene. Pa molim da opomenete gospodina potpredsjednika Leku. Hvala vam lijepa. niste se pozvali na članak. Kao potpredsjednica Doma i kao dugogodišnja zastupnica biste morali znati da se morate pozvati na određeni članak koji je prekršen. Rečenicom "što manji tić veći krič" sasvim sigurno nije prekršena nijedna odredba našega Poslovnika jer u našem Poslovniku ne piše da se ne mogu izricati kvalifikacije, ova kvalifikacija nije bila uvredljiva ni za koga, i prema tome Poslovnik prekršen nije. I treća stvar, gospođo potpredsjednice, nema rasprave s predsjedateljima. Nema rasprave. Prema tome ne mogu vam sad ponovno dati povredu Poslovnika jer nema rasprave. Članak 209. Članak 209. govori o tome da nema rasprave sa predsjedničkim stolom. Ajde dajte da čujemo koji je sad članak Poslovnika prekršen. komentirati ono što sam ja iznijela kao svoje stajalište govoreći o povredi Poslovnika. Nemate na to pravo. Ja ne raspravljam s vama, ja iznosim svoje stajalište i smatram i dalje da je gospodin potpredsjednik Leko prekršio Poslovnik. I molim vas da lekcije o tome što ćemo govoriti i kako ćemo se ponašati ne dijelite sa predsjedničkog stola jer time zloupotrebljavate svoju funkciju, a to jasno govori i naš Poslovnik. Hvala vam lijepa. E sad ovako, opet moram dati obrazloženje jer mi to nalaže Poslovnik. Članak 209. na koji ste se pozvali nije prekršen jer članak 209. kaže da će se zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika dati riječ čim on to zatraži. Znači ja bih prekršio članak 209. tek onda da vam nisam dao da govorite. S obzirom da sam vam dao da govorite Poslovnik nije prekršen. To je valjda logično i jasno. Druga stvar, nemam prava raspravljati da, ali sam dužan dati objašnjenje jer i to piše u našem Poslovniku i to objašnjenje sam vam i dao.

Dakle, gospodin Milorad Batinić potpredsjednik Doma javio se za povredu Poslovnika. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Upravo ste kazali ono što sam ja htio uputiti da je gospođa potpredsjednica zastupnica Kosor povrijedila članak 209. Dozvolite ćete mi ja bih pročitao što piše, vjerujem da potpredsjednica zna, znači predsjedatelj je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje što ste vi i učinili. I hvala vam na tome. Dakle, ovako. Kroz ovu povredu Poslovnika koju smo sada čuli smo malo razjasnili što naš Poslovnik kaže i kako se moramo po tom Poslovniku ponašati. Što se budemo više svi skupa držali Poslovnika bit će nam jednostavnije i lakše raditi. A sada prelazimo na ispravke. Gotovo istovremeno su digli pločice i gospodin Šuker i gospođa Kosor potpredsjednica Doma i gospodin Mlakar. Ja, s obzirom da ste digli istovremeno ruke, prednost dajem dami. Gospođa Kosor, potpredsjednica Doma. Hvala i kad sam digla za ispravak netočnoga navoda po tom redu nam dajte i govoriti. Dakle, gospodin Leko govoreći u ime kluba SDP-a rekao je da je protekla vlast povećala enormno citiram, "broj službenika". To nije istina, to je netočan navod. Podsjećam gospodina Leku kojega nema da je prethodna Vlada koju sam vodila donijela krajem 2009. godine odluku kojom je zabranila zapošljavanje u državnoj upravi, dodatno zapošljavanje osim za potrebe pregovora za ulazak u EU. Što god to vi u SDP-u mislili dakle to je činjenica i to je istina. I to je tužno čuti od predstavnika stranke, vladajuće stranke, koja je evo i kroz ove izmjene zakona uvela zapošljavanje isključivo po političkoj podobnosti vraćajući među ostalim i u uprave i u nadzorne odbore javnih poduzeća ljude koji su isključivo politički podobnici. Hvala vam lijepa. Drugi ispravak, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. materiju koja regulira ovaj zakon pokriva 8,5 tisuća državnih službenika. To naprosto treba reći radi hrvatske javnosti i netočan je njegov navod stoga da je državna uprava bujala. Razlučimo što su državni službenici i namještenici i što su javne službe. I mislim da bi konačno u ovom Domu zbog tih ljudi koji rade pošteno svoj posao trebali raščistiti. Dakle, 8,5 tisuća ljudi na njih se odnosi ovaj zakon. I druga stvar, netočno je da ovi koji će biti po političkom kriteriju dovedeni će pisati zakone. Zašto? Zato što zakone pišu normativci, to je posebno znanje i posebna stručnost i ne može netko tko nikad nije bio u državnoj upravi doći u državnu upravu i napisati zakon jer ga naprosto ne zna napraviti. To je zanat kao i svaki drugi pa prema tome netočno je da će oni pisati zakone, a da ovi sad državni službenici i namještenici nisu to u stanju napraviti. I to je isto radi tih ljudi istina koju mi u ovom visokom Domu trebamo reći. Ne može netko doći u ministarstvo i on će napisati zakon jer ga naprosto ne zna napisati. I to je istina i činjenica. Treći ispravak, uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod potpredsjednika gospodina Leke da je prošla Vlada, Vlada u proteklom mandatu enormno povećala broj zaposlenih u državnoj upravi ako se točno sjećam što je rekao. Prošla Vlada je prema podacima koji su javno objavljeni i koji su i u posjedu Ministarstva uprave pa se mogu provjeriti smanjila broj zaposlenih u državnoj upravi za 3,5% od predviđenih 5% koliko je bio program gospodarskog oporavka. Nažalost, bez obzira na narodnu mudrost i impozantnu strukturu i prekrasan lik gospodina Leke, njega ovdje nema da bi čuo ispravak pa da shvati da je pričao nešto što je potpuno netočno. Time smo završili raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu u kojoj imamo 10 prijavljenih zastupnika. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Složio bih se sa svim onim prethodnim govornicima koji su govorili u ime raznih klubova kako je potpuno neprihvatljivo da se ovakav bitan zakon za funkcioniranje državne uprave a rekli smo da je cilj ovog Zakona da državnu upravu poboljšamo, da je učinimo učinkovitijom donosi po hitnom postupku. Potpuno nepotrebno. Nigdje naravno ne piše, doduše kaže se da će tek pravilnicima o unutarnjem redu biti rečeno koliko će se to moći radnih mjesta zaposliti na ovakav način bez javnog natječaja, da li će to biti u jednom kabinetu dvoje, troje, pet, 10, to nitko ne govori. Čujemo samo procjene da će to biti oko stotinjak ljudi. Žao mi je što su neki prethodni govornici recimo u ime Kluba HNS-a Radoš rekao da su tek rijetki ljudi u državnoj upravi zaposleni sukladno svojim stručnim karakteristikama nego samo po političkoj podobnosti. Evo vidim tu neke kolegice i kolege koji rade u ministarstvu vanjskih poslova, koji rade u nekim drugim ministarstvima, koji su pripadnici raznih političkih opcija koji su u tim tijelima državne uprave odnosno ministarstva bili zaposleni sukladno svojim kvalifikacijama, uvjeren sam u to. Mogu vam reći moj primjer. Ne znam koja bi to stranačka iskaznica pomogla da se nekoga zaposli kao podvodnog arheologa ako nije imao za to stručne kvalifikacije, iz jednostavnog razloga jer bi se prilikom obavljanja prvoga zadatka čovjek utopio bez obzira na stranačku pripadnost. Kakvu mi dakle poruku s ovim šaljemo. Ne kažemo koliko će to biti ljudi, to će biti riješeno pravilnicima. Istovremeno kažemo kada ministar ode onda mogu biti raspoređeni na druga mjesta ako za to ispunjavaju uvjete ukratko rečeno. Međutim, isto tako se kaže da ti isti ljudi ne moraju položiti državni stručni ispit. Zašto? Kome to smeta državni stručni ispit, zar ga ljudi u kabinetu koji su dovedeni da bi pomogli ministru ne trebaju državni stručni ispit, baš suprotno trebaju. Jer kako će inače pomoći ministru, kako će mu inače pomoći da kvalitetnije radi svoj posao, njih oslobađamo državnog stručnog ispita, a istovremeno službenicima koji dolaze putem javnog natječaja tražimo da to polože u nekom roku. Gdje je tu logika, gdje je tu logično objašnjenje da će upravo ti tako dovedeni državni službenici pomoći kvalitetnijem radu. Na kraju krajeva, zašto ovim izmjenama i dopunama Zakona ne ostavimo mogućnost pojedinim ministrima da raspišu javni natječaj, pa je li moguće da svatko od ovih ministrica i ministara zna u ovoj zemlji koji su mu najbolji ljudi da mu popune mjesta u kabinetu. Na neki natječaj se javi više stotina ljudi, možda je to dobra platforma da si ministrica ili ministar odaberu suradnike koji će mu najbolje moći obavljati te zadatke koji su u njihovom kabinetu potrebni, ili je baš svaki ministar toliki poznavatelj tržišta rada da baš zna fiksno koje su to najbolje osobe. Govorim naravno sa željom da pomognem ministrima u Vladi. On baš zna sve ljude koji mogu to raditi i baš zna najboljega i time će njegov kabinet biti učinkovitiji. I za razliku od ministara recimo vi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora ne znate to, jer se za predstojnika ureda potpredsjednika Sabora mora provesti javni natječaj. Ne shvaćam u čemu je logika, ako idemo logikom da se u kabinetima ministra ide imenovanje bez javnog natječaja, bez obzira na stručnu kvalifikaciju kolegice i kolege, bez obzira da li netko ima ili nema potvrdu o kažnjavanju ili da se protiv njega vodi postupak, bez obzira to nije bitno ali istovremeno ali vezano za cijenjenog potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodina Stazića on će morati provesti natječaj kako bi netko bio imenovan šefom njegovog ureda na mandat od četiri godine. Pa gdje je tu princip? Gdje je tu princip poboljšanja učinkovitosti svih nas koji smo na neki način od građanki i građana ove zemlje zaduženi da to radimo. Nadalje, što se tiče izmjena u članku 76. koji kaže da će službenik moći biti premješten s jednog radnog mjesta na drugi bez suglasnosti što znači bukvalno da restauratora ili djelatnika restauratora papira u arhivu bukvalno možete preseliti u općinu u općinu Sv. Nedjelja, grad Sveta Nedjelja ispričavam se. I na kraju, koji motiv time šaljemo mladim ljudima koji su trenutno u procesu školovanja? Da li tim mladim ljudima šaljemo poruku da moraš diplomirati engleski, njemački, moraš završiti pravo, jer to će ti biti uvjet da dobiješ posao u državnoj službi. Ili im šaljemo poruku ne, moraš biti dobar sa budućim ministrom ili ministricom pa ćeš sigurno dobiti mjesto u njegovom kabinetu, onda nećeš morati položiti niti državni stručni ispit jer to neće biti bitno, pa zašto bi šef kabineta ministra morao položiti državni stručni ispit, nego će od toga biti oslobođen zato jer si je s budućim ministrom bio dobar. Želim vam još jednom reći na svom osobnom primjeru, čitav svoj život sam proveo u državnoj upravi, naravno radni vijek, od 96. da sam radio i za vrijeme ministara iz HDZ-a i za vrijeme ministara SDP-a, i da sam sukladno svom radu u državnoj službi napredovao. Potpuno je neprihvatljivo da niz govornika sistemski govori da su se ljudi zapošljavali samo po političkoj podobnosti, mogu vam u sektorima koje dobro poznajem navesti stotine, puno više primjera gdje su ti ljudi zaposleni tamo zato što su imali stručne kvalifikacije. I na kraju svim ovim našim službenicima u Hrvatskom saboru isto takva poruka, ne, vi ste manje prihvatljiviji i manje vrijedni, jer za njih morate ići na javni natječaj da bi došli do neke pozicije, da bi napredovali u vašoj službi za razliku od vaših kolegica i kolega koji evo ga na to mogu biti imenovani. Da smo bar ako smo već htjeli ubrzati čitavu stvar raspisali interne javne natječaje pa vidjeli u sustavima u nekim ministarstvima gdje radi više stotina ljudi da li postoji takav profil ljudi koji bi mogao raditi u pojedinim kabinetima, već onda bi smanjili one troškove koji nas čekaju u povećanju masi plaća koje će zasigurno doći. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Imamo dvije replike. Prva uvažena zastupnica Melita Mulić. Zahvaljujem se uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Željela bih replicirati kolegi Mesiću u smislu da ću se čak i složiti u pojedinim dijelovima njegovog izlaganja u smislu toga da ne tvrdite samo vi s ove strane sabornice da su državni službenici ili dobra većina njih profesionalci. Mnogi od nas pa i sadašnji predsjednik Vlade je bio državni službenik. Dakle ta državna služba može regredirati dobar dio i dobar dio je ovdje kolegica i kolege koji su bili jednako tako državni službenici danas su državni dužnosnici sukladno zakonu. Mislim da postoji stanovita neprincipijelnost. Ja se nadam da će ona biti ispravljena vezano za dio državnih službenika odnosno ljudi koje ministri mogu dovesti u svoj kabinet i da će se tu Hrvatski sabor, njegov predsjednik i potpredsjednici izjednačiti da bismo dobili jednaku zastupljenost i Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade kada je pitanju odnosno šanse za državne službenike kada su pitanju takva najviša mjesta. S obzirom na to dakle osvrnuli ste se i na polaganje državnog stručnog ispita. Vi znate da je obaveza polaganje državnog stručnog ispita svojedobno proizlazila iz načina na koji se ulazilo u državnu službu dakle putem izvanrednim ili redovitim putem. S obzirom na to da su to u ovom slučaju službenici koji dolaze i odlaze ako se ne zapošljavaju preko radnog natječaja i da se neće zadržavati u sustavu državne uprave nema niti potrebe potrebe za tim. 4 godine dakle oni su najbliži suradnici ministara i ne zadržavaju se u sustavu. Hvala. Čut ćemo i odgovor na repliku uvaženi zastupnik Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Drago mi je da se javila kolegica Mulić za repliku, naime baš sam na nju mislio kada sam rekao da su mnogi ljudi zaposleni u državnoj upravi sukladno svojim stručnim kvalifikacijama što sam zasigurno siguran da kolegica Mulić posjeduje. Ako mogu to reći direktno da sam ja kojim slučajem ministar vanjskih poslova sigurno bih u kabinet prvo doveo vas kolegice Mulić koji dugo radite u tom sustavu, koji poznajete sustav, koji ste položili državni stručni ispit, nego bih dovodio bilo koga drugoga da tako kažem sa strane. To je odgovor na prvo pitanje. da se ti ljudi neće dugo zadržati u sustavu državne uprave bilo bi bolje da se zadrže puno kraće od 4 godine. možda godinu dvije, onda bih još mogao prihvatiti da ne treba državni stručni ispit. Ako u slučaju kada netko radi mandatno razdoblje pa nemojte mi reći da se ne može postaviti rok od 6 mjeseci u tijeku kojeg državni službenik mora položiti državni stručni ispit. Zašto? Kome to smeta? Jesu u stanju proći državni stručni ispit? Ja vjerujem da jesu, onda im dajmo tu obvezu. Hvala vam lijepa.

Kolege Mesić ovo je bilo vrlo lijepo ovo što ste vi rekli da upravo 8 godina nije rađeno nešto drugo, a npr. niste mogli biti u Hrvatskim autocestama na naplatnim kućicama ako niste platili negdje od 5 do 10 tisuća eura ili ako niste a to je bio tada onaj bum učlanjivanja mladih ljudi u HDZ ako niste dobili stranačku iskaznicu putem javnog natječaja doduše. Ali sam javni natječaj ne mora znači da je on transparentan. Pa mnoga djeca poginulih hrvatskih branitelja pa i sami hrvatski branitelji nisu mogli dobiti taj posao. ovo danas i ovaj prijedlog ovog zakona ovo je skandal nad skandalima jer ovdje se radi o tome da će a i ne razumijem baš potrebu da svaki ministar ima glasnogovornika ili ne zna pričati ili ne zna što radi ili je stanje u državi doista tako loše pa netko umjesto njega mora dobivati plaću i objašnjavati ljudima što se to ustvari dešava u Vladi i što se dešava u Lijepoj našoj Hrvatskoj. Obzirom da mi gori crveno pa da opet ne dobijem prema Poslovniku određene sankcije, kažem kažem da je ovo izuzetno loš zakon, zakon koji će partijskim a nećete mi zamjeriti potpredsjedniče da ne spomenem neku težu riječ kazat ću poltronima koji su kupili nove cipele omogućiti da se zadrži u sustavu 4 godine i dobiju masnu plaću za to. Odgovor cijenjeni Mesić. Poznata je stvar da zapošljavanje u nekim jedinicama lokalne jedinice uprave i samouprave u nekim gradovima pa čak i u gradovima čuli smo čak i u Đakovu je vrlo bitno da ljudi koji se zapošljavaju u lokalnoj upravi i samoupravi budu itekako lojalni čelniku te lokalne uprave i samouprave i to se događalo kroz protekle godine. pa prema tome kada već govorimo o lošim stvarima koje su se u prošlosti dešavale treba krenuti sistemski, od početka, dakle ono što nam je prvo pred očima, a tek onda krenuti prema naplatnim kućicama. Mada to naravno ne opravdava one pojave koje su se dešavale. Ali mi smo svi ovdje zato da u budućnosti bolje a ne da bude gore. Ja povijest jako volim, ja sam povijest diplomirao ali ne trebate gospodine cijenjeni kolega svaki put raditi povijesnu analizu. Hvala vam lijepa. Bila je to vrlo korektna replika, ali imamo prijavu povredu Poslovnika. Pa vas molim koji je članak povrijeđen i u čemu? **Vinković, omalovažava, vas nije uvrijedio, očito da se na vas ne može uvrijediti, ali druge zastupnike u ovom slučaju mene. Vidite uvaženi kolega ja bih volio da ste rekli ime i prezime te osobe koja se umilila čelniku lokalne samouprave odnosno meni pa ga ja zaposlio. Jedino što sam mogao zaposliti to je također putem javnog natječaja. Doduše možda je malo drugačiji slučaj određenim trgovačkim poduzećima u kojem određene određene partijske sinekure žele preuzeti vlast u tim poduzećima kako bi nastavili vršiti to zapošljavanje. Ovako, prvo obrazloženje. Nije povrijeđen članak 214. jer bi on bio povrijeđen kad bi zastupnik omalovažavao ili vrijeđao predsjedatelja ili druge zastupnike. Zastupnik Mesić nije nikoga uvrijedio, zastupnik Mesić je iznio jedno svoje viđenje, jedan svoj politički stav. Zato Parlament i postoji, da se izriču politički stavovi koji su različiti naravno. Prema tome, ovo je klasično, ovo što ste vi sad napravili je klasična zloupotreba povrede Poslovnika i to nas sve upozorava da ćemo morati mijenjati ovaj Poslovnik kako bismo to izbjegli jer inače tome neće biti kraja. Za povredu Poslovnika javio se i uvaženi zastupnik Mesić. Time što je iznio politički stav, nije iznio uvredu. Uvreda bi bila… Čut ćemo sada povredu Poslovnika gospodina Mesića. Koji članak? **Mesić, Jasen (HDZ)** 214. jer moram reći gospodine potpredsjedniče da me cijenjeni kolega zastupnik Vinković uvrijedio. Prema tome, ja moram reći da ovdje imam pravo iznesti svoje i političko mišljenje i svoj stav, a dužan sam to i prema građanima Slavonije i Baranje koji su se upravo žalili na ovakve postupke. Ne bih imenovao jer ne želim ljudima otežavati. Zato ih nisam imenovao, jednako kao što vi niste imenovali vezano ono što ste rekli uz Hrvatske autoceste što ja uopće ne želim braniti, da se razumijemo. Ali kažem još jedanput da smo tu zato da bi bilo bolje. Nenad (SDP)** Eto kako uvrijeđenost može biti relativna kategorija pa se svatko može pozvati na članak 214. i nakon svakog izlaganja reći da je uvrijeđen. Ali ponavljam, to nas samo tjera na to da izmijenimo ovaj Poslovnik i to što je moguće prije. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala vam, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Zašto ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji je u javnosti predstavljen sa ovim svojim novumom da se može određeni da se može određeni broj ljudi zaposliti u kabinetima ministra bez javnog natječaja izazvao toliko podozrenja i toliko napada opozicije koja je voljela raspisivati natječaje. Zašto? Zato što po prvi put imamo otvoreno i transparentno što vladajući govore. Da, te ljude ćemo zaposliti nekoliko samo, bez javnog natječaj, to su ljudi našeg povjerenja, bit će tu dok smo mi a onda odlaze. Zašto to izaziva toliko podozrenja? Kažu kritičari, ne izravno ali drugim riječima može se to prevesti, vidi kakve bahatosti, kakve drskosti, uopće se ne žele skrivati iza javnih natječaja. I inače u hrvatskom društvu i kod nas najviše sumnje i podozrenja izaziva ono što je otvoreno i što je jasno, a što se dade zakukuljiti, zamumuljiti, izigrati, to je nešto na što je Hrvatska već navikla. E to treba mijenjati. I nitko ne govori da javni natječaji nisu dobra stvar, da su odlična stvar, ali samo pod uvjetima kada se vide kakvi se uvjeti propisuju i kada su ti uvjeti apsolutno do krajnjih granica objektivizirani. Tako da svaki onaj pretendent na određeno mjesto unaprijed zna da će upravo zbog svojih kvaliteta koje su izmjerene i koje su mjerljive upravo on biti izabran i baš ga briga kakva je politička konstelacija na vlasti, da li su to ovi ili oni, dal im se on sviđa ili ne, kad su njegove karakteristike takve da ih nitko ne može opovrći. Ali Hrvatska nažalost, složit ćemo se da je konačno i došlo vrijeme, vidim iz ovih rasprava, pogotovo naših mlađih kolega koji se slažu upravo da je i bilo slučajeva i ne daj Bože da ih nije moglo biti jer zbog toga, zbog takvih pojedinačnih slučajeva Hrvatska se i održala i ide naprijed, unatoč onome što prevladava, a što treba mijenjati. Dakle poznati su nam slučajevi, svi znamo prijatelje, susjede, rodbinu, znane i neznane koji dolaze, kaže ja bi se javio na natječaj ali su mi rekli to je već raspisan za nekoga. Dakle svi znamo te velike zlouporabe ali taj sam ne znači da je zbog toga loš zato što su moguće i zato što su se događale zlouporabe. Dakle državnu upravu, vidjet ćemo malo i što je sa školom, nama treba jednostavno škola, razvijati je dalje, ali jednako tako dakle nakon te škole ti polaznici moraju imati takvo znanje koje će biti tako provjereno na način gotovo identičan kao što smo stvorili školu za suce, za pravosudne dužnosnike gdje je do krajnjih granica sve objektivizirano, gdje se točno zna po kojim kriterijima se ulazi, kako se napreduje i kako se odlazi iz službe. Onda ćemo moći reći da smo dobili kvalificiranu i depolitiziranu državnu službu, odnosno državne službenike i namještenike. Činjenica jeste i to ne može nitko opovrći, da iz godine u godinu je državna administracija bujala, a da unatoč tome nismo dobili upravu koja je bila na usluzi građanima. To je najbolje vidljivo iz revizije, iz državne revizije o radu Vlade, o radu ministarstava, pa se vidjelo koliko su pojedina ministarstva iako su mogla potrošiti do 2% ukupnih sredstava određenih za određenih za plaće zaposlenika iako su zapošljavali nove ljude potrošili na neka ministarstva čak 5 do 6% sredstava određenih za plaće u tim ministarstvima za intelektualne usluge jer sve one koje su zaposlili nisu im bili dovoljno dobri, nisu bili kadri da riješe odnosno da udovolje zadacima zbog kojih su i zaposleni. I zbog toga su ministarstva zapošljavala zapošljavala ljude koje su onda plaćali ugovorom o djelu. To vam je svima razvidno. Dakle i stalno se postavlja pitanje koliko to onda ima zaposlenih u državnoj upravi. Ja sam kao zastupnica 6 godina tragala i pitala, postavljala pitanje i dobivala sam odgovor koliko ih ima ukupno. pa sam onda ponovo, mislila sam da Vlada ne razumije pitanje, pa sam navela sva ministarstva poimenično po nazivima i molila da odgovore. Mene ne zanima ukupan broj, nego koliko je novih zaposleno u određenom razdoblju. Najprije od 2004., pa do šeste, pa do osme. Odgovor nikad nije stigao, odnosno stigao je odgovor koliko je otprilike zaposleno ljudi. Dakle, zbog čega se to taji? To je vječno čitanje koje i danas ostaje da li imamo dovoljno ljudi ili da li ljudi nedostaje. Očito je da ljudi koji su zaposleni ne odgovaraju upravo onim potrebama, potrebama građana. I treba zaista napraviti jednu dubinsku analizu da se vidi prije svega po opterećenosti koliko su pojedini službenici i namještenici zaposleni, gdje ih nedostaje, gdje ih ima previše. Mislim da je to ključno napraviti. Ali osim toga, pokazalo se i kod nas, svi to dobro znamo koji su radili po ministarstvima, a i poznavaju bar iz bliza ustrojstva njihova i način rada da postoje u državi motori, motori koji vuku posao i koji rade i po 12 sati. A postoje i oni koji se šlepaju. Ja uvijek rado ističem primjer za jednu Austriju koja ne pozna što je to šutnja administracije, koji su već prije osam godina krenuli sa jednim pilot programom kako bi unaprijedili svoju državnu administraciju i općenito javnu administraciju. Pa su napravili takav pilot program po kojem su odredili da će svi državnici, službenici i namještenici imati minimalnu plaću ali će moći ostvariti i dvostruko i trostruko veću plaću koliko predmeta riješe. Nakon vrlo kratkog vremena, nekoliko dana dogodilo se to da su kolege počeli provaljivati jedni drugima u ormar i uzimati spise kako bi dobivali što veću plaću i rješavali predmete. Prema tome, ponavlja nije točno da se mogu, da se može i mjeri samo fizički, manualni rad ili rad na traci. Može se izmjeriti i ovaj rad samo treba imati snage da se to i učini. I nagrada tu mora biti također prema radu, a onaj koji ne ostvaruje učinke nego tavori njima treba sustav biti tako kreiran, dizajniran da se takvima zahvali na dosadašnjem u navodnike trudu. Osim zakona koji se priprema i kojim vjerujem da će konačno ćemo se složiti da dobijemo takav prijedlog zakona gdje ćemo dovesti do krajnjih mjera toliko objektivizirane objektivizirane kriterije tako kad se vlasti dolaze, odlaze da su tu ljudi koji ne samo da ostaju nego zbog svojih kvaliteta i napreduju. Na žalost, nama će trebati tu jedan veliki i opsežan normativni rad, dok evo primjer kad mi uvijek kad raspravljamo o ovakvim i sličnim temama pada na um red carice Marije Terezije koja je cijelu državnu upravu svela u šest redaka. Tu su bile norme i etičke naravi, ali i ove o samom funkcioniranju uprave. Pa se tako kaže dolazit će ob ure sedme i ostajati do ure petnaeste popodne, ali i dulje ako to priroda narav kako se to onda govorilo bude iziskivala. Zabranjuje se da brbljaju, da se tuku, da se svađaju, da pijančevaju i da klijente u svoje prekratke primaju već da čast vijeća uvijek imaju na umu. To je bilo dovoljno da državna uprava bude efikasna na kojoj počiva suvremena administracija Europe i čitavog svijeta. Prema tome, evo podržavajući prijedlog ovog Zakona očekujem da ćemo uskoro dobiti i ovakav prijedlog zakona u kojem će svi mladi ljudi dobiti vjeru da je moguće graditi karijeru u državnoj upravi, a sve, ne samo na njihovo nego prije svega na zadovoljstvo građana Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovana zastupnice imamo prijavljene četiri replike. Prva replika prijavio je poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Ingrid, ja sam uvijek pozorno slušam vaša izlaganja. Nikada općenitijega izlaganja čuo nisam od vas za ovih pet godina što sam u Hrvatskom saboru, a nikada tako malo konkretnoga u odnosu na mišljenje o ovom zakonskom prijedlogu. Ali ono što mi je zapelo i zbog čega sam podigao tablicu replika je to da ste govorili o školi da ste govorili o školi i o stručnoj spremi, odnosno onima koji su sposobni obnašati dužnost državnog službenika. Pa vidite, ako baš pogledate konkretno ovaj zakonski prijedlog, a očito ili ste malo sakrili tekst, odnosno niste htjeli o njemu komentirati ili ste govorili općenito o onome što bi trebao ministar uprave provesti u budućnosti, o jednoj novoj državnoj upravi zaboravili da ovdje piše ovako da se na poslove državnih službenika, pogotovo ovih novih 100, 115 primaju oni koji usko surađuju s ministrom. Ako je to kriterij ja ne piše škola. Drugo, ako mislite da državni i stručni ispit nije također u sastavu jedne školske spreme, jedne edukacije onda također mi nije jasno o čemu ste vi govorili. Upravo je gospodin Mesić govorio Mesić govorio o tome, o državnom stručnom ispitu koji ovaj puta u ovom zakonskom prijedlogu uopće nije potreban. Pa za medicinsku sestru je potreban ispit da bi mogla početi raditi. Ne može raditi bez državnog stručnog ispita kao medicinska sestra, ne možeš dobiti posao. Ali ovdje u državnu službu, na tako važnu poziciju, važno je i mjesto medicinske sestre hvala Bogu još možda i više. Ali za ovakve pozicije to se kaže to nije potrebno, nego treba usko surađivati sa ministrom. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa ne treba vas uvjeravati da sam o toj odredbi najviše i govorila. To je članak drugi, da je to čist račun da vlasti treba nekolicina ljudi i to ona otvoreno govori. To su ljudi našeg povjerenja koji su prvi s nama odgovorni o provedbi politike Dosta smo se mi nauživali u navodnike i 2000. godine o provedbi politike. Kad bi došli na teren dole o određenim zahvatima i provedbi ljudi nisu imali pojma. Građani bi bili otpravljeni, da oni nikad nisu čuli za takve stvari. Prema tome, pravo teži praktičnim rješenjima. U današnjoj situaciji u kojoj se Hrvatska našla, u kojoj se našla državna administracija ovo je neophodno i pošteno. To je poruka. S nama ste došli, s nama odlazite, a nismo vas mi dovukli kao što smo se toga nauživali što kroz natječaj, što kroz bez natječaja kroz tajne službe. Jer tada tu uopće ne treba natječaj, a onda se procirkulira kroz čitav sustav. Zar vam nisu poznati takvi slučajevi? Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Vidite uvaženi kolega Boro objašnjavajući vama dodatno repliciram uvaženoj kolegici. U politici često postoje političari koji se ne slažu sa svojim mišljenjem pa onda dignu ruku za ovakav jedan zakon, očigledno se ovdje radi o otvaranju puta u nešto što smo smatrali davnom prošlošću i ne radi se ovdje o odgovornim ljudima, o odgovornosti, nego se radi o čistom uhljebljivanju partijskih kadrova. Ne kadroviranju nego uhljebljivanju. Oni će ući u sustav, bit će 4 godine, ne zna se koji je to broj ljudi. Da li je to dva glasnogovornika ili je to možda 5 tisuća ljudi? U ovom trenutku u državnoj službi ima negdje oko 231 tisuća zaposlenih i to nije konačan broj. I za taj posao je plaćen gotovo 10 milijuna kuna, a taj posao je trebao biti završen još 2011. Sadašnji ministar opovrgava samog sebe i opovrgava one teze o tome kako je netko zaposlio 60 tisuća novih zaposlenika u državnoj upravi. To ste imali prilike gledati u medijima. A ovo što će se desiti za koji dan ovo je jasna poruka nema više javnih natječaja, nema transparentnosti nego dođite, dobijte partijsku knjižicu i vrlo brzo ćete postati državni dužnosnik ili državni službenik sa debelom i masnom plaćom. A ne morate ni školu završiti. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Dujomira Marasovića. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče replika kolegici Antičević. Ona se zapitala i tvrdi, pita što se to krije iza instituta javnih natječaja? Ne bih se ni osvrtao baš eto na njezino izlaganje kad bi to bilo samo njezino, ali mislim da je to pitanje i devastacija instituta javnog natječaja u ovom Saboru već danima i tjednima na neki način nazočna. Iza instituta, kolegice Antičević, javnog natječaja krije se pokušaj državne administracije da na neki način uljudi i profesionalizira upravljanje državom i odmakne ga od politokracije da bi se on poboljšao i njegova efikasnost poboljšala. Iza ovoga, a ja ću vas pitati, odnosno postavit ću sebi pitanje u replici vama, a što to znači ukidanje instituta javnog natječaja, što to znači javno priznanje vaše ukidamo institut javnog natječaja i uvodimo političku podobnost? To vi javno kažete, niti skrivate niti pokušavate to zamotati u celofan, javno to kažete. A ja ću sad vama odgovoriti što to znači uvođenje javne podobnosti. Znači vraćanje retrogradno procesa 20 godina unatrag kad je za vrijeme komunizma bila službena, službeno je bilo za svako zapošljavanje institut političke podobnosti. I ako sam se ja zapošljavao u državnoj službi morao sam ispuniti da li sam bio član Saveza komunista ili ne. A pošto nisam morao sam pisati da dobro obavljam čišćenje ulica u mjesnoj zajednici ili da dobro slušam majku i oca itd. Znači vi vraćate korak unatrag 20 godina. I tvrdite da je to dobro za državu. Ja smatram da nije, smatram da na taj način ne možete dobiti kvalitetni kadar i da će to biti činovnici trećeg reda koji će samo nosat torbe i služiti na neki način gazdama na jedan servilan način bez ikakve koristi za državu. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. u mnogočemu je i puno teže, a u mnogim stvarima je i puno lakše, međutim da se ja osvrnem na ono što ste rekli čak i neistinu. Dakle, ovim prijedlogom zakona nigdje mi ne ukidamo natječaje, ali samo za određeni krug vrlo uzak krug ljudi otvoreno kažemo nećemo se skrivati iza javnog natječaja, to su ljudi koji će koji će usko surađivati u kabinetu sa samim ministrom i otići će s njim. Dakle, neće oni ostati kao što je bilo i dosada da je uvijek nova garnitura zapošljavala ljude isto sve po natječaju i onda ih je ostavljala u sustavu. I onda imate činjenicu, dragi kolega Marasoviću, možda i ne znate to da u Hrvatskom saboru koji je najviše zakonodavno tijelo RH imamo svega 10% pravnika. To sve po natječaju. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Reinera. Izvolite poštovani zastupniče. htio bih se osvrnuti zapravo na dvije tvrdnje uvažene zastupnice Antičević-Marinović. Jedna je ta da ćemo dobiti kvalificiranu, citiram, i depolitiziranu državu tako da u jednom segmentu ukinemo javne natječaje za jednu kategoriju ljudi. To je citiram točno što je bilo rečeno. Ne vidim kako ćemo na taj način dobiti niti kvalificiranu, a sasvim sigurno ne i depolitiziranu državu. Kad se kaže da je to što se ukida, makar za jedan segment pa segment po segment toga smo svjesni iz zakona u zakon, i pojam javnog natječaja i primjene javnog natječaja i onda se tu tumači da je to transparentnije nego dosada. izigravao sustav javnih natječaja naravno da je to bilo loše i svi smo protiv toga i uvijek bi trebali biti protiv toga. Ali sasvim sigurno nije bolje ništa ako jasno kažemo ne, mi ćemo provesti ono što mi želimo, a za sve druge nas nije briga. Prema tome to ne znači transparentnost to naprosto znači silu, moć, nadmoć u ovom Saboru, ali i svugdje drugdje. s druge strane moram se složiti sa uvaženom zastupnicom da slijedi i potreban je velik i opsežan normativni rad, da se puno stvari dovedu dovedu u red. Jer sasvim sigurno ovo neće dovesti u red ni državnu upravu s jedne strane, a s druge strane moram podsjetiti i ovaj uvaženi Dom da je ovo samo još jedan zakon od niza, a svi dosad zakoni koji su bili pred ovim Domom su isključivo po hitnom postupku donošeni. Ja osobno mislim da je to izuzetno loše i nitko me ne može uvjeriti da je to dobro. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite poštovana zastupnice. i nameće nužnost donošenja i ovakvih kratkih izmjena i naravno po hitnoj proceduri. I Hrvatska se ne nalazi u jednoj normalnoj situaciji, to ćete se složiti svi skupa ali nakon ovoga ja ću ponoviti, ovo se odnosi na vrlo uzak krug ljudi koji će s garniturom otići dakle neće ostati u sustavu, a ponavljam, mislim da se već sada pomalo svi slažemo oko toga da nam je potreban onda izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u kojem je moguće graditi karijeru i objektivni kriterij, gdje ćemo na temelju objektivnih kriterija doći do ljudi koji će imati interesa posvetiti se toj službi sve kako bi mogli ispuniti onu zadaću o kojoj svi samo uvijek lijepo pričamo. I gdje će onda ovakve rasprave koje još uvijek vodimo biti biti izlične. Ponavljam situacija je takva trenutno da je jednostavno da su vladajući primorani na ovakvu situaciju. I to je pošteno da su tako rekli, i naviknimo se na takvu jednu otvorenost, a otvorenost ne znači bahatost. Jer do sada je samo pokvarenost bila bahata. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo naprijed sa pojedinačnom raspravu, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Nenad Stazić. Izvolite poštovani zastupniče. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Jesu li ministri i do sada birali šefove svoga kabineta? Je li ministar Kalmeta birao šefa svoga kabineta, je li ministar Šuker birao šefa svoga kabineta? Jesu li imali pravo birati svoje suradnike? Ja svakako nisam ni ministru Šukeru, ni ministrici LOvrin, ni ministru Kalmeti birao šefa kabineta ni glasnogovornika, to su činili to su činili oni i to je prirodno. DA li su bili zadovoljni s onima koje su zatekli, ako su bili zadovoljni, onda su ih zadržali. Ako nisu bili zadovoljni onda su ih zamijenili, pa što će mu šef kabineta koji mu ne valja. Pa to je posve prirodno i posve normalno. I svako onaj tko bi zagovarao nekakvu drugačije rješenje mislim da bi razmišljao posve u krivom smjeru. E sada, o čemu se ovdje radi? Da li taj kojeg ministar izabere s ministrom odlazi ili ostaje u sustavu pa neka se sustav poslije brine o njemu kako zna. Doći će novi ministar, on možda s njim neće biti zadovoljan ali onda će ovome se pronaći neko drugo mjesto i tako se sustav povećava. Koja su to mjesta službenička koje ovaj zakon obuhvaća. Pa to su šef kabineta, savjetnik, glasnogovornik nema ih više. To je onaj najuži ministrov tim u kojeg on mora imati povjerenja, jer kako će raditi ako nema u njih povjerenja, i kako treba nekome pasti napamet da bi njemu trebalo ministru nametnuti s kim će on raditi. javni natječaj, dvije su vrste javnih natječaja, postoji stvarno javni natječaji gdje se nastoji gdje se nastoji pronaći najkvalitetnije i najbolje jer ne znamo, nitko ne zna tko bi to sada bio, i traži se kroz javni natječaj najkvalitetnija osoba. Ali postoji javni natječaj sa slikom. Pa je to zapravo fiktivni javni natječaj. O vrijednosti javnih natječaja, pa molim vas, i Buljubašić je valjda zaposlen javnim natječajem, zar to ne govori dovoljno o prirodi javnih natječaja. Prema tome, kada govorimo javnom natječaju nemojmo govoriti kao o svetoj kravi. Nego recimo o čemu se radi. Načelno je javni natječaj dobar kada se uistinu traži najbolja osoba za određeni posao ali kada ministar traži svog suradnika s kojim će svaki dan raditi onda njemu taj javni natječaj ne treba, jer valjda je do sada ministar nešto u životu radio da zna s kim bi to mogao raditi najbolje. I valjda ima pravo pa toga s kim se slaže, s kim dobro surađuje dovesti da s njim radi. Samo pod jednim uvjetom, odlazi ministar odlazi i on. A ovaj Zakon predviđa upravo to, kada ode ministar odlaze i svi ovi koje ovaj Zakon obuhvaća, oni u sustavu ne ostaju i pitanje da li će oni pristati na to. Jer to znači to je četiri godine. Pitanje da li je četiri, izbori mogu biti izvanredni, oni svoj posao gube, oni ga gube zajedno s ministrom. Što je tu loše? Ili što je tu lošije od onoga kako je bilo do sada, ministar je izgubio izbore i otišao a ovaj bi u sustavu ostao. Pa neka se nova Vlada s njim bakče, nek mu traži radno mjesto. Tu se stalno govori replicira veli ne povećava se broj službenika. Ajmo uzeti Hrvatski sabor instituciju u kojoj radimo mi svi. 89. godine tu je bilo 110 službenika, a bila su tri Vijeća, 110 službenika je opsluživalo 3 vijeća. Danas imamo jedno vijeće i 230 službenika, pa kako se nije povećalo. A sada način na koji se to povećavalo. Reći ću vam svoj primjer. Bio sam u prošlom sazivu kao što znate predsjednik Odbora za medije, administrativna tajnica je otišla u mirovinu, trebalo je naći zamjenu, naravno iz sustava kako drugačije, ne izvana. Tajnik bivši Sesar zamolio sam ga da mi pošalje one koje su neraspoređene, da razgovaram s njima, da probam odabrati administrativnu tajnicu, posao mi je dvije osobe, razgovaram s njima, pitam prvu gospođo kada ste se vi zaposlili u Saboru, 2005. godine. Na kojem mjestu, u Klubu HDZ-a. Tu nije trebao javni natječaj jer Klubovi imaju pravo dovesti stručne suradnike bez javnog natječaja. Pa je ušla kroz Klub HDZ-a da bi bila poslije prebačena u neki Odbor i tako je postala zaposlena do kraja. Razgovaram s drugom koju mi je poslao bivši tajnik. Kada ste se vi zaposlili u Saboru? 2006. Na kojem mjestu? U klubu HDZ-a. pa jeste još uvijek u klubu HDZ-a? ne. Prebacili su je u neki odbor. Nisam dalje pitao koliko je takvih ušlo u službenike u Sabor kada ih sada imamo 230, a bilo ih je 110. budimo pošteni. Te nisu ušle ni na kakav javni natječaj ali je zapravo zloupotrebljen sustav i to je zloupotrebljen svjesno i namjerno. Svjesno i namjerno sa nekoga bez javnog natječaja dovelo u Sabor da bi ga se uhljebilo. A jesu bile one potrebne klubu HDZ-a? nisu, jer bile su tamo i ostale raditi. Da su bile potrebne, nisu. Nakon nekog vremena ih se prebacilo, zašto ih se prebacilo drugdje? Pa zato da bi se moglo uzeti novu. Tako se radilo. E pa sada ja vam kažem što je poštenije? Pa jel to poštenije ili je poštenije ovo kada netko dođe sa jednim funkcionarom s tim funkcionarom i odlazi, odlazi s ministrom odlazi. Ali primjedba predlagatelju. Ja se slažem s onim što je rekao kolega Mesić ako ako da ministri zašto ne čelništvo Sabora. Ja predlažem da to Vlada riješi svojim amandmanom. je amandman, super, stigao amandman Vladi. Znači da se to odnosi i na predsjednika i na potpredsjednike Sabora. Pa kada on prestane biti potpredsjednik Sabora pa i njegov šef kabineta prestaje raditi, gubi radno mjesto. Ako pristaje na to, pristaje. Ali svakako ne ostaje u Saboru na način na koji su ostajali oni koji su ulazili preko kluba HDZ-a na taj način ne. I sada vi tvrdite da je ovo nepošteno, a da je ono što je bilo prije pošteno. Ja to oprostite ne razumijem, ali sam sasvim siguran da će javnost shvatiti o čemu se ovdje radi, što je pošteno, a što je nepošteno. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo prijavljene tri replike. Prvu repliku ima poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite poštovani zastupniče. **Tuđman, Miroslav Potpredsjednik Sabora je iznio nekoliko stvari na koje bi se osvrnuo. S jedne strane je došlo do usporedbe kako je ne znam '89.godine bilo 100 i nešto zaposlenih u Saboru a sada ih ima 200 i nešto s time kao tvrdi se to je sada opet bujanje administracije kontekst je vjerojatno toga. Da li je tada bilo previše ili premalo zaposlenih kada je bio jednostranački sustav o tome možemo raspravljati. I pitanje po kojem obrascu je tada su ti tada su ti došli odnosno bili zaposleni. Moja je teza zapravo da ovakve ocjene da li ima previše ili premalo su rađene bez analize, bez procjene stvarnih potreba i stanja, iskreno rečeno mislim da u Hrvatskom saboru ima premalo zaposlenih ljudi. Zašto? Zato što u svim europskim parlamentima ako idete pogledati svaki zastupnik ima od jednog do sedam savjetnika savjetnika koji rade samo za njega i zbog toga su i pripreme i diskusije i zakoni daleko bolje odrađeni, pripremljeni i cijeli sustav daleko bolje funkcionira. Prema tome, ova analogija naprosto ne funkcionira. S druge strane rečeno ja imam ovdje problema s ovom logikom, e ono prije je bilo nepošteno, a ovo je sada pošteno zašto što će biti nepošteno kako je prije bilo samo će biti ozakonjeno.

da li ih je previše ili ih je premalo. Nisam o tome ni govorio. U američkom kongresu imate takvu situaciju da svaki kongresmen ima pravo na neke savjetnike, trojicu, pet savjetnika kojima plaća država. On ne dobija novce kao kongresmen pa ih plaća nego ih on samo prijavi, to su moji savjetnici. Može imenovati svoju sestru, šogora, šogora, može imenovati prijatelja, a može imenovati nekog pametnog tko će ga nešto pametno i savjetovati a koji mu nije u rodu. I nitko ga ne pita tko je taj koji … Hrvatska je presiromašna zemlja da bismo imali takav sustav. I ja ne znam da li ih je premalo ili previše danas, ali to da ih je sa 110 za tri vijeća naraslo na 230 za jedno vijeće. To je nesporna činjenica. To je nesporna činjenica. Zastupnici naši nemaju svi mjesta u ovim sobama u Saboru, moraju ići u ovu drugu zgradu. Nemaju kabineta dovoljno. Zastupnici. Nije ovo zgrada koja bi bila dovoljno velika da pokrije sve potrebe jednog Parlamenta, moraju ići u Opatičku ulicu. Ali tvrditi da se broj nije povećao je zapravo neistina. Jedino što sam tvrdio je o povećanju broja administracije. To je više od 100%. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći za repliku prijavo se poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Vladimir Šeks. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa. Vidite kolega Stazić ja imam veliko, duboko, bezgranično razumijevanje za ovaj prijedlog zakona za Vladu za predlagatelja zakona i vidljivo je kako je inspiriran plemenitim namjerama. Pa bih to malo demonstrirao na svom jednom vlastitom primjeru iz prošlosti kada sam '85. godine napustio jednu znanstvenu instituciju i ustanovu prozaičnim nazivom KPD Stara Gradiška, onda sam se kao bivši sudac i javni tužitelj natjecao za neka mjesta pravnika. Nisam uspio jer su mi odgovorili da nemam moralno političke podobnosti. Onda sam shvatio da doista ove namjere ovoga zakona su doista dalekosežne jer namjera je da oni koji idu sa ekipom da ta ekipa nakon silaska sa političke pozornice odlazi i ekipa koja je i na čelu sa. I to sam ja doživio upravo tako kada sam '81. otišao na preodgajanje onda se nisam mogao više vratiti na svoje ranije pozicije i to mi je onda zorno pokazano. Onda sam pokušao javiti se na tisuću oglasa za nosača pokojnika, grobara, sad je Zakon o grobljima, to će biti interesantno, za grobara, za perača ulica, berača jagoda i jabuka i opet nisam uspio u tome jer mi je opet javljeno na indirektni način ti nisi u ekipi, kad dođe tvoja ekipa onda ćeš ti moći biti i nosač pokojnika i grobar. Onda je to došlo '90.-te godine kada su se promijenile okolnosti

Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nenad Stazić, potpredsjednik Doma. **Stazić, Nenad (SDP)** Eto vidite što vam je javni natječaj. Javljali ste se na tisuću javnih natječaja i to vam nije vrijedilo ništa, kao što se i zadnjih 8 godina tisuće ljudi kvalitetnih javljalo na javne natječaje i to im nije vrijedilo ništa kao što nije vrijedilo ni vama. A znate zašto im nije vrijedilo ništa, jer ih vaša stranka nije htjela uzeti u službu. Nije htjela znate zašto, jer ne pripadaju vašoj političkoj opciji. A svoj ste problem riješili '90.-te godine, onda kad se došli na vlast političkom voljom jer vi niste '90.-te godine, dakle vaša stručna znanja su bila jednaka kao i godinu ili dvije ranije. Vas je izabrala politika i politika vas i do sada drži, kao što je politika prihvatila i sve ove u službu zadnjih 8 godina koliko je HDZ na vlasti. Njihovo javljanje na javne natječaje je vrijedilo kao i vaše do '90. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine Staziću, moram vam replicirat ovu priču o izboru svojih tajnica. U proteklom mandatu ste ispričali već na odboru pa sam vam odgovorila, evo zbog javnosti ovdje ponovo. Dakle, govorite da ste imali prigodu birati tajnice u svom radnom tijelu Odbora za informiranje pa ste ih propitali pa su eto one sve bile na raspolaganju, a došle su bez natječaja u klub HDZ-a. Kad biste bili objektivni onda biste vjerojatno spomenuli da su i u klub SDP-a dolazile zaposlenice i zaposlenici bez javnoga natječaja. Ja sam imala čuti, a ne tvrdim da je to istina ali nekako se priča ovdje po Saboru da npr. nakon gubitka SDP-a na izborima 2003. su mnogi miljenici iz ministarstava upravo u Hrvatskom saboru pa možda i u klubu SDP-a. Ali evo vidite, ja kao predsjednica jednog radnog tijela sui generis u ovom mandatu Hrvatskoga sabora nisam imala prigodu birati svoje tajnice, meni su tajnice dodijeljene. dodijeljene. Ja ne znam da li su one iz kluba SDP-a, možda jesu, ja ih nisam propitivala za njihov politički background jer me on niti ne zanima jer ja vjerujem da će oni svoje stručne poslove znati obavljati bez obzira na svoje političko opredjeljenje, dakle znat će telefonirat, znat će nešto napisat, znat će pronaći neki zakon jer je to njihovo stručno znanje.

Što se tiče onih koji su u Saboru radili kao savjetnici u klubu SDP-a, znam ih sve poimenično. Nitko nije ostao u Hrvatskom saboru, nitko. A vi ste mogli ove svoje pitati da li su slučajno ušli kao članovi SDP-a. Ja vas uvjeravam da takvih ovdje nema. Zato se sustav zadnjih 8 godina jako brinuo da takvih ne bude, ali niti jedan. Hvala. Sad opet imate gospođo zastupnice Lovrin vi riječ u pojedinačnoj raspravi. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa ja prijedlog izmjena i dopuna zakona svakako neću podržati. Prije svega neću ga podržati jer smatram da se on potpuno protivno Poslovniku Hrvatskoga sabora donosi po hitnom postupku i budući da od konstituiranja ovoga Sabora sad je gotovo tri mjeseca, niti jedan prijedlog zakona koji je ovdje bio pred nama nije bio u redovitoj proceduri kako zahtijeva Poslovnik Hrvatskoga sabora. Dakle mi smo jednu iznimku odnosno vi ste jednu iznimku pretvorili u pravilo. radi javnosti ja ću pročitati članak 159. Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori o donošenju zakona po hitnom postupku, a taj članak kaže: Iznimno zakon se može donijeti po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobno opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. E pa sada, ako vi tvrdite da će to što će prvi potpredsjednik Vlade ili bilo koji drugi ministar da je važan državni razlog i da će to otkloniti poremećaje u gospodarstvu to što će on svoju glasnogovornicu izabrat bez javnog natječaja, ako je to toliko važan razlog molim. Ja razumijem da donosimo po hitnom postupku zakone koji donose zamah u investicijama, koji doprinose gospodarskom oporavku i tu ne bi bih riječ protiv toga rekla. Ali zaista, da će ove izmjene zakona doprinijeti tome to je izvan pameti. Još nešto što da netko mi priča, a da nisam sudionik toga ne bih mogla vjerovat da je istina, a to je da današnji premijer, a pred pola godine oporbeni zastupnik kao čelnik SDP-a zajedno sa svojim najbližim suradnicima odlazi i potpisuje zahtjev za provedbu referenduma koja je zapravo tražila da se očituje o tome da se jedna sasvim neracionalna odredba zakona po kojem određeni kolektivni ugovori i postignuti benefiti vrijede pro futuro bez ikakvog vremenskog ograničenja, bez obzira na realne gospodarske prilike i mogućnosti proračuna. E sada ta ista politička opcija kada je došla na vlast zajedno sa sadašnjim premijerom predlaže zakon, ove izmjene po hitnom postupku gdje se totalno sva ta prava stečena, ta ista koja su i po kolektivnom ugovoru zapravo ovim zakonom dezavuiraju pa se tako smanjuju prava službenika u slučaju premještaja do 30m, u slučaju rasporeda na poslove niže složenosti, u slučaju premještaja bez ikakvog pristanka između jedinice lokalne samouprave, državne uprave, regionalne samouprave pa i svih onih kojima se plaće osiguravaju u državnom proračunu, a to onda znači svih ustanova, državnih i lokalnih i regionalnih i dječjih vrtića i bolnica i škola itd. Dakle, može vas premjestiti kako i kuda hoće bez ikakvog razgovora s vama i pristanka i naravno ograničavanje prava sindikalnih povjerenika. Taj isti premijer koji je u svom nastupnom govoru obećao ovdje u ovoj sabornici da će svaki zakon donositi ne radi interesa uskog broja ljudi ili pojedinih ljudi ili nekih grupica nego će provest o svemu široku raspravu sa svima zainteresiranima na koje se taj zakon odnosi. Ponavljam, u tri mjeseca saziva ovog Sabora još ni jedan zakon nismo imali u redovitoj proceduri, nego su sve po hitnom postupku. Dakle, konzultacija nikakva nije bila. U ovom glavnom službeničkom zakonu nije bio apsolutno konzultiran sindikat lokalnih i državnih službenika. Dakle, ne znam o čemu više treba govoriti. Ali idemo sad u meritum ovoga zakona, teksta zakona. Dakle, definitivno se grubo dalje uvodi politizacija državne uprave nakon i to protivno onome što smo u pregovaračkom procesu obećali, protivno onome što smo stavili u u Strategiji borbe protiv korupcije. Dakle, da ćemo depolitizirati državnu upravu. U tom smislu smo i donijeli Zakon o državnim službenicima gdje smo profesionalizirali državnu upravu do visokih službeničkih položaja. Dakle, da to bude profesionalna stručna uprava, učinkovita državna uprava sa karijernim, visokim karijernim državnim službenicima. Sada to sve vraćamo natrag. Dakle, najprije smo osamdeset pomoćnika ministara koji su se do sada kao kao ravnatelji uprave imenovali temeljem javnih natječaja, dakle otvarali smo te pozicije koje se plaćaju javnim novcem, gdje tražimo najstručnije ljude otvarali smo širokoj javnosti i otvarali smo transparentnost prijema. Ne može se jedan institut koji je transparentan i dobar a to je javni natječaj zato što je bilo mogućih zlouporaba onda sasvim suspendirati jer je bilo zlouporaba. Dakle, nakon 80 pomoćnika ministara koji se sad biraju isključivo po političkoj podobnosti ovim prijedlogom zakona uvodimo još otprilike. Dakle, budući da nema egzaktnog broja ljudi u kabinetima ministara kako to ovaj zakon stipulira da se mogu zaposlenici, odnosno službenici u kabinetima ministara birati bez javnog natječaja. Dakle, imenovati ali otprilike budući da se to za svako ministarstvo regulira Uredbom o unutarnjem ustrojstvu, a ja procjenjujem da najmanje po petero ljudi ima u svakom kabinetu ministra puta 20 ministarstava, pa Ured predsjednika Vlade, Ured potpredsjednika Vlade, pa recimo negdje oko 120 novih ljudi. Govorite stalno o političkoj odgovornosti. Da, hoće li možda reći sada je prvi potpredsjednik Vlade rekao da je to strašno važno tko će njemu biti glasnogovornik onda mora sam jer je to osoba od povjerenja mora ga sam birati. Neće mu njega nitko nametati. Može li se jednog dana sjetit da mu je možda recimo čovjek u pisarnici izuzetno bitan i važno da mu bude lojalan ili recimo vozač da mu bude lojalan, pa će onda reći i da njega ne treba birati niti putem oglasa, niti putem javnog natječaja već će on prstom pokazati koga hoće. Hoće li se jednoga dana možda sjetiti da recimo javnu nabavu ne treba provoditi javnu nabavu zato što on najbolje zna tko bi to najbolje obavio pa šta će se zamantavat sa provođenjem javne nabave, a on je za to odgovoran. Dakle, pod tim motom političke odgovornosti zapravo se skriveno provodi jedna samovolja i jedna diktatura većine. Naravno vi ćete ovaj zakon vjerojatno izglasati. Budući da mi vrijeme izmiče još nešto moram reći. Piše da u obrazloženju zakona da za provedbu ovog Zakona neće trebati nikakva sredstva u proračunu. Netko je rekao da to sliči na Davida Coperfielda, ali možda i ne. Možda će ti ljudi raditi volonterski pa neće trebati te četiri godine plaće, pa to neće ništa više koštati. Ili ako će oni ipak zahtijevati plaće za taj svoj posao onda treba jasno i glasno reći da će zatečeni ljudi na tom poslu vjerojatno dobiti otkaz jer će ih se staviti na raspored, negdje će ih se rasporedit ako ima mjesta. Ako nema mjesta onda će oni biti na raspolaganju, a nakon raspolaganja će kao tehnološki višak otići na burzu, pa to onda treba lijepo jasno i glasno reći ili nije točno da neće trebati dodatni novac u državnom proračunu. I na kraju da idete u redovitu proceduru, onda biste vjerojatno dobili jedan kvalitetniji, čak i za ovu jednu nakaradnu političku ideju da suspendirate institut javnog natječaja dobili biste tekst koji bi bio zanatski i nomotehnički bolje izrađen jer biste mogli uvažiti niz konstruktivnih primjedaba iz rasprave, a ne bi se vukle nedorečenosti još i iz i iz onih izmjena iz 12 mjeseca koje su također po hitnom postupku donijete. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Imamo jedan ispravak netočnog navoda i tri replike. Za ispravak netočnog navoda javila se gospođa zastupnica Melita Mulić. Izvolite. Zahvaljujem se uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Ispravka netočnog navoda uvažene zastupnice Lovrin odnosila se na dezavuiranje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, jer mi danas raspravljamo o izmjenama Zakona o Zakona o državnim službenicima, a ne o kolektivnom ugovoru. I još jedna stvar vezano za depolitizaciju, odnosno imenovanje ravnatelja prije ovih izmjena putem javnih natječaja. Da su se oni provodili tako sukladno javnim natječajima i propisanim kriterijima onda se ne bi događalo da su glavni tajnici, vaši koalicijskih partnera bez dana radnog staža bili imenovani za ravnatelje pojedinih ministarstava, a o napredovanju najboljih službenika državne službe isto tako se ne bi događalo da su pojedini kadrovi sa srednjom stručnom spremom ravnatelji pojedinih carinskih ispostava. Hvala. Hvala lijepa. Replika, gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo repliku ću kolegici Lovrin. Kolegice Lovrin slažem sa vašim izlaganjem i slažu se svi ovdje u Hrvatskoj otkad je došla kukuriku na vlast da doista svjesno i da doista namjerno izbjegavaju svaku moguću depolitizaciju i svaku moguću stručnu kvalifikaciju. A kolegice zastupnice vi prethodno koja ste rekli, ali to se nadovezuje i na vaše kad kažete da se imenovalo u bivšoj vlasti neki državni tajnici bez dana radnog staža. Vidite najveće poniženje doživjeli su državni službenici u Ministarstvu znanosti kad im je vaša bivša zastupnica, a sada zamjenica ministra nazvala ih svetim kravama. Kolegice Lovrin da li je to uopće moguće, nazvala ih svetim kravama koji ju jako nerviraju. Dakle tako jedno poniženje i bahatost nije poznato nikada otkad postoji Hrvatska, nije. Zašto ih je nazvala? Jer ona uopće ne zna o čemu govori, o kome govori. Ne zna jer nikad u životu nije radila. Znači što? Ni na jednom natječaju ne bi takva osoba mogla proći jer ne bi imala niti godine radnog staža, niti bi položila državni stručni ispit, niti bi mogla svaki drugi uvjet zadovoljiti. A javni natječaj, evo kolegice Lovrin složit ćete se, ima svoje uvjete. Znači sve ovo prethodno, a diskreciono pravo je tada osobe koja bira da od onih koji u javnom natječaju imaju zadovoljavaju sve uvjete javnog natječaja da odabere onu osobu koja će raditi taj posao. Sramotno je to da se govori da potpredsjednik Sabora Leko govori da nam ne treba ni sindikat. Znači ukinut ćete i sindikat. Ne treba, imamo Upravni sud. Sramotno je! Sramotno je da nitko uopće ne stane od vladajućih ne usudi se stati u obranu vrijednih ljudi koji rade po ministarstvima, koji rade kao državni službenici. Tko su ovi ljudi koji dolaze? Prijatelji, kumovi? Tko su oni? Čime se oni bave? Nevažno, imenujte si ih. Ali to vjerujte nećete još dugo moći raditi. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo kolegice Sumrak ja mislim da je i gospođa Lugarić shvatila da je to neprimjereno. Naime, možda joj je dosta teško ona je jedna mlada osoba, nema ni dana radnog staža nigdje osim kao zastupnica u u Hrvatskom saboru pa te radno pravne odnose i taj posao u državnoj upravi još treba neko vrijeme da se navikne. Ona je vjerojatno shvatila da kao zamjenica ministra se ne može zafrkavati na na facebooku onako kako se, što mlade osobe rade, mora shvatiti da je 24 sata visoka dužnosnica u Hrvatskoj vladi i da se mora primjereno izražavati. Naravno da je nedopustivo tako uvrijediti sve državne službenike u jednom ministarstvu i naravno da njoj stoji na raspolaganju, ali to nije lako. Vjerojatno je i ona zatečena jer tko nije probao rad na visokim dužnostima u ministarstvu taj vjerojatno ni ne pretpostavlja koliko je to složeno, teško i zahtjeva osobu cijeli dan. Pa joj se onda kako bi rekli u narodu steškalo malo pa se ispuhala na facebooku. A zapravo postoje instrumenti predviđeni Zakonom o državnim službenicima gdje ona treba utvrditi tko ne radi svoj posao i primijeniti određene stegovne mjere. Ali da biste vi nekome jasno ukazali da ne radi svoj posao morate mu dati jasne zadatke, morate utvrditi da on to ne obavlja, a to traži određeni određeni napor. Naravno lakše je sjesti na facebook pa se malo zafrkavati i ni ne misleći jer se radi o mladoj osobi vjerujem nije ni mislila koga je sve time uvrijedila. Hvala. Replika na izlaganje gospođe zastupnice Lovrin ima i gospodin zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo poštovana kolegice ja uistinu više ne mogu slušati vaše kritike na račun hitnog postupka. Naime, u petom sazivu Hrvatskog sabora od 568 zakona njih 434 je donijeto u hitnom postupku. U šestom sazivu Hrvatskog sabora od 815 zakona njih 706 je donijeto u hitnom postupku. Od toga na prve 4 sjednice šestog saziva 3 zakona su donijeta u redovnom postupku. A znate zašto samo 3? Zato što je potrebno određeno vrijeme da vlast, odnosno da stranka, da koalicija koja je dobila mandat donese određene zakone koji će im pomoći da vode zemlju na način kako su im to građani povjerili. Međutim, u šestom sazivu vi ste zadržali vlast pa svejedno na prvim sjednicama niste našli za shodno da upućujete zakone u redovnu proceduru. Ali ja ću se s vama složiti, a složio se i poštovani gospodin predsjednik i rekao je da je uistinu potrebno da se zakoni redovno raspravljaju, da se raspravljaju u redovnoj proceduri. A druga moja replika odnosi se poštovana kolegice na pitanje političke odgovornosti i depolitizacije. Uistinu, uistinu ovim zakonom se predlaže da se određene osobe na određenim dužnostima zapošljavaju bez natječaja po, bit ću slobodan pa reći diskrecionom pravu ministra. Međutim, mi te osobe konkretno određujemo, zakonom određujemo, ograničavamo, mi javnosti kažemo tko će biti osobe koje će se zapošljavati bez javnog natječaja, tko će biti osobe koje će se zapošljavati po diskrecionoj odluci ministra i te osobe sa ministrom odlaze. A mi nećemo nekome ostaviti 60 tisuća ljudi koji su zaposleni, uistinu putem javnog natječaja, ali vrdanjem principa tog natječaja. Hvala vam lijepa. Hvala. Jeste digli pločicu? Jeste. Izvolite gospođo zastupnice Lovrin, odgovor na repliku. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Grbin barem vi kao odvjetnik koji ste dosad radili kao odvjetnik i znate što znači primjena zakona i kako je teško primijeniti zakon koji je loše, nomotehnički loše napisan, i čija odredba nije jasna i nedvosmislena. Ali što se tiče hitnosti postupka pa valjda znate da je u prethodnom sazivu ovoga Sabora Hrvatska usklađivala svoje zakonodavstvo sa europskim zakonodavstvom, dakle da je završila pregovarački proces, da je potpisala pristupni ugovor pa vas ja upućujem na članak 161. Poslovnika koji kaže "po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima EU". Znate koliki je broj tih zakona bio koji su 550 i nešto zakona se usklađivalo sa pravnom stečevinom EU. A ja ponavljam odredbu članka 159. Poslovnika koji govori o hitnosti kaže iznimno kada to zahtijevaju interesi obrane, drugi opravdano važni državni razlozi odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Ponavljam, ako će poremećaj u gospodarstvu spriječiti to da li će prvi potpredsjednik ili ministar imenovati svoju glasnogovornicu ili savjetnike bez javnog natječaja mislim da ne nalazite niti vi da je to taj razlog. to taj razlog. A institut javnog natječaja osigurava transparentnost, kako god vi govorili o njihovim zlouporabama ali to onda da se ne može onda primiti osoba koja ne ispunjava određene kvalifikacije, koja ne donese potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, da nije kažnjavana itd., jer svaki onaj drugi sudionik u natječaju ima pravo prigovoriti i to je kontrola javnosti. Ovakvim izborom nitko neće znati

spominjali ste članak 159. i zapravo nepotrebnost hitnog postupka rasprave o ovome zakonskom prijedlogu, hitnost. Tome u prilog vašoj raspravi govori da smo dobili na klupe amandman Vlade, eto na tekst svježi Zakon koji još nije raspravljen stigao je amandman Vlade u kojemu se predlaže da ni Hrvatski sabor, dakle ured potpredsjednika Hrvatskog sabora da i oni mogu birati svoje glasnogovornike i predstojnike ureda bez javnoga natječaja. Evo što smo pisali prije dan dva, možda kada je 15. ožujka već sada sama Vlada ispravlja to, toliko o hitnosti toga postupka i o raspravi koja je sprovedena, široj raspravi i u svezi sindikata. Zapravo, ovdje se ne radi o nikakvoj depolitizaciji, kao što nije ni u vaše vrijeme bila depolitizacija državne službe i službenika, radi se zapravo o dekretizaciji i faraonizaciji. Kada kažem dekretizacija to znači da se dekretom odlukom diskrecionim pravom ministra, nadređenoga razmjestiti državni službenici kamo god hoće čak i lokalne i regionalne samouprave. Ovo kada kažem faraonizacija, onda kažu doći će s ministrom i otići će s ministrom. Kao u faraonovo vrijeme, svi se pokapaju u piramidu kada faraon umre, ili pak misle da će doživotno biti ministri pa će biti doživotno usko vezani uz ministre. Hvala. Boris (SDP)** Ako postane bivši ministar onda neće biti doživotno vezani s njime. Ispričavam se, nema više prijavljenih replika ali imamo odgovor na repliku uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Ana (HDZ)** Pa kolega o faraonizaciji i odlasku u piramide, ajde kamo sreće ako odo bude zadnji prijedlog izmjena i dopuna zakona. Rekla sam ne daj Bože može nam za dva tjedna doći da tako u piramide s njima odlaze i vozači i tajnice i ne znam tko god treba biti lojalan. Ali ovo je malo šale ali zaista se nadam da je ovo zadnje, jer sve diktature ovako počinju. Ja sam najpametnija, ja najbolje znam što trebam, ali pri tome se zaboravlja da ovo nije firma ničija i prvi potpredsjednik kada u svojoj firmi bira svoju tajnicu može kako hoće, ali kada ju plaća javnim novcem i novcem poreznih obveznika i troši naš onda to mora imati određenu kontrolu u javnosti svakako. Što se tiče hitnosti postupka, to ama baš nitko me ne može uvjeriti da je opravdana ovdje hitnost postupka ali još nešto rekla sam niz je bilo konstruktivnih prijedloga za popravak teksta ovoga Zakona i zato bi bilo bolje da je otišao u dva čitanja, pa ja sam upozoravala na izmjenu članka 151. gdje se neki koeficijenti ne ne izriču jednoznačno uz naziv radnog mjesta i koeficijent nego se trpaju u neki stavak drugi pa se zamulja negdje kako će se plaćati savjetnik u uredu predsjednika Vlade, mislim potpuno nepotrebno, možda ukazuje i izaziva neku sumnju da se htjelo nešto sakrivati, a kada bi bilo lijepo u tablici izraženo bilo bi jasno jasno i nedvojbeno i još niz takvih stvari pa i popravak onoga što nije dobro napravljeno u hitnim izmjenama iz prosinca prošle godine. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. U pojedinačnoj raspravi i dalje na redu gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. DA samo nastavim prepričane jednog odgovora na repliku gospođe Ingrid Antičević, žao mi je da je nema ovdje, rekla je nećemo ponoviti grešku iz 2000. godine kada smo zatekli na lokalnim i regionalnim razinama ljude kojima nismo mogli upravljati. Sve je rečeno time, ništa ne treba drugo dodavati ovom Zakonskom prijedlogu. To se provuklo onako ljutito kao odgovor na moju repliku, ali je time sve rečeno. Jao si ga našim mladim ljudima koji su apolitični, koji vrijedno uče, vrijedno rade i vrijedno završavaju svoje fakultete. Prije su išli na natječaje kada je bio HDZ na vlasti, jasno da su to bili jalovi pokušaji. Imam jednog poznanika koji je napisao do sada 312 molbi, ali pošto nije bio u pripadajući bivšoj garnituri nije mogao nikako dobiti posao. Reći ću vam ja visoko obrazovani čovjek, ekonomiju završio ima 27 godina. Jao si ga ponovno našim pametnim mladim ljudima, jer će sada umjesto natječaja odlučivati izravno ministar. Oni koji su depolitizirani, a velika je većina takvih, pogledajte koliko ima broj ljudi učlanjeni u stranke, bilo ove kukuriku lijeve strane ili ove vlasti, sada je na redu ova strana. Pa pogledajte koliko a koliko ljudi je na zavodima za zapošljavanje. Očito nema šanse osim ovih kako je tu navedeno, nikakva tu škola nije u pitanju, nikakav stručni državni ispit, nego uz usku suradnju ministra bez prethodne provedbe javnog natječaja. Dakle, javni natječaji su bili farsa, svi mi to znamo, točno je da su bili farsa. No, umjesto da se borimo da ti javni natječaji ne budu farsa sada se uvodi ovaj Zakon koji dekretima

Ivangrad ili KOlašin. Iz Zagreba profesora Poljaka su premjestili, odmah čim je završio fakultet, dekretom je premješten u KOlašin da radi u Crnu Goru. Sada je došlo vrijeme ponovno KOlašina, Ivangrada itd. kada se dekretom razmještaju državni službenici i namještaju novi. Još uza sve to se kaže da primjena ovoga zakona neće zahtijevati dodatna sredstava. A proračun smo usvojili prije mjesec i pol dana i u tom proračunu tada nije bila uvrštena primjena ovoga zakona koja je hitna, jer kažu da je hitna. Napisan je 15. ožujka. I sada kako tako kada ni ne znamo koliki će broj državnih službenika biti namješten odnosno zaposlen ono kao uz faraona. Dođeš s faraonom, odeš s faraonom. Gotovo jel, ja sam ministar i sada ti ćeš biti uz mene dok sam ja tu. A što će biti poslije s njima? Koja je njihova budućnost na kraju krajeva? Nisu ni oni krivi što će biti dovedeni tamo. Pa jasno da će se malo po malo tijekom vremena uhljebiti i na neodređeno i tako ćemo kako kaže gospodin Stazić povećavati masu uposlenih uposlenika u državnim službama, a sve će to naši građani putem PDV-a od 25% plaćati. I tako zapravo ovaj spominjani facebook jel pa je bio jedan dan stajao pitanje, kaže trla baba plan da joj prođe facebook dan. Kako ćemo mi prebroditi nezaposlenost i kako da nam građani daju odgovor. Građani da daju odgovor. Pa građani su dali odgovor na izborima. Gospodo, izvolite mozgajte. Nije to samo igra preko facebooka možete misliti. E sada, kaže gospodin potpredsjednik Vlade neki dan, pardon prvi potpredsjednik Vlade, ne zaboravimo prvi jer je to značajno kao kod Sanadera doktor da se kaže. Ako zaboraviš doktor Sanader to je katastrofa. Dakle, prvi potpredsjednik Vlade kaže da je on trener ekipe i da on želi igrače da igraju oni igrači koje on hoće. Pa neka dovede Messia. Možda bi se mogao drugačiji naglasak staviti ali bojim se da nas ni to ne bi spasilo na ovu zadnju riječ što sam izrekao. Ovo je prezime jednog nogometaša. No, nažalost u Dinamu ili je on umislio da je Mamić možda, ja ne znam, ali izbor igrača je takav kakav je. I sada kada imate izbor igrača 800 zaposlenika u Ministarstvu poljoprivrede, pa 100 u regionalnom razvoju, 200 u Ministarstvu vanjskih poslova, ne znam koliko ih točno ima. Možda Plenković bolje zna. Zašto od tih igrača koje ima nema nijednoga koji ima povjerenje ministra? Jel to moguće? Ili koji ne zna raditi svoj posao, jel to moguće? Jeli, krasno. A ima tamo kadrova koje ste vi zaposlili između 2000. i 2004. gdje su oni sada? Tamo su oni isto. Ne, zaposlit ćete nove. Pa zar baš nitko od 800 ljudi u Ministarstvu poljoprivrede nema da može biti glasnogovornik, a on ne zna ni što je repa nit zna što je krme. Zar nitko Zar nitko ne može biti predstojnik ureda nema kvalifikacije i nema takve osobine i kvalitete. Pa jel to moguće da vi tako razmišljate o ljudima koji tamo rade? koji tamo rade? Pa ja ne bih radio da sam ministar poljoprivrede da kažem ljudima ja u vas nemam povjerenja, dovest ću svoja dva, tri nova čovjeka. A što je s vas 800? Pa otpusti ih onda kada u njih nemaš povjerenja. Što će ti oni tamo? Pa to je poruka tim ljudima katastrofalna, kao što je i poruka zamjenice ministra Jovanovića, pa je rekla ono što je rekla, kako je rekla gospođa Sumrak s kojom se malo kada slažem u mišljenju ali ovaj puta da. Dakle, ti zaposlenici u ministarstvima su nesposobni, lijeni, ne znaju svoj posao. Takva je poruka ministara i prvoga potpredsjednika Vlade tim ljudima. Nema on s kim tamo igrati, nema igrača. A zaista je dovođenje Messia preskupo. I to će koštati hrvatske porezne obveznike, da dobro je plan 25. Možda je to netko na facebooku rekao prvom potpredsjedniku Vlade da na ovaj način zaposli 100-njak, 200 ljudi. Evo prijedlog je možda pao na facebooku pa je poslušao. službenika. Na odluku o razmještanju državnih službenika po ovom zakonu ne može utjecati sindikat, nema pravo. Bilo kakav spor po ovom pitanju rješava Upravni sud. I što je još najsmješnije po hitnom postupku kao izvlaštenje. to će možda biti preče od izvlaštenja koje je vrlo potrebno za investiranje u RH institucija, institut izvlaštenja jel da bi se moglo nešto graditi treba nekoga izvlastiti. Nažalost, ovo je izgleda još žurnije, ovo će Upravni sud vrlo žurno rješavati. I to piše ovdje nažalost. Dakle, ono što s čime sam počeo a to je isti sustav bio javni natječaj, ne bio. Cilj je ono što je gospođa moja uvažena kolegica Ingrid rekla, kad 2000. godine nismo očistili, e sada ćemo čistiti. I to je to, ništa drugo. Uz jasno 100, 200 novih ljudi za koje će iziskivati povećanje novca u državnom ili preraspodjelu ili ne znam rebalans proračuna. Pa ne mogu ljudi raditi džaba, ne mogu biti volonteri tamo zato što vole ministre i zato što su usko vezani uz ministre ili zato što su pripadnici stranke pa su entuzijasti, pardon partije.

dobro ste primijetili ovaj da nam je na klupe stigao i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ali amandman Vlade na njihov prijedlog, dovoljno govori o jednoj ja bih rekao velikoj ozbiljnosti pri zapošljavanju svojih partijskih poslušnika. Između ostalog treba se podsjetiti malo onog predizbornog vremena gdje je upravo rečeno da će se nakon izbora štediti na sve strane, da će se racionalizirati javna uprava, da će Hrvatskom teći med i mlijeko. I dobivamo jedan prijedlog zakona, šteta što su ova djeca otišla gore sa galerije. Htio sam ih javno upitati jel oni možda znaju, a vjerujem da bi bolje znali od ove Vlade riješiti probleme u Hrvatskoj i vjerojatno su svi na facebooku. Evo moj prijedlog Vladi obzirom da ne piše ovdje u ovom zakonu koliko će to novih državnih službenika biti da uzmu ovih 350 tisuća nezaposlenih sa Zavoda za zapošljavanje, da im ne da 10 ili 15 ili 20 tisuća kuna plaće nego im da prosjek plaće koja je sada u državnoj upravi i vjerujte da će jedan veliki problem biti riješen. A s druge strane, članovi Vlade i predsjednik Vlade su izabrani od strane građane, odnosno potvrdio ih je Hrvatski sabor i ne vidim sada baš veliku potrebu ili je to samo dokaz vlastite nesposobnosti, da u Vladu, u ministarstva uvlače još "sposobnije partijske dužnosnike" kako bi im pomogli voditi i ministarstva i Vladu. Doista nerazumljivo, ali razumljivo obzirom da se na taj način štedi proračunski novac i na taj način se smanjuje broj nezaposlenih. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Vinković, ajde vi meni recite koliko smo zakona do sada, a ovo je 3. sjednica Hrvatskog sabora, raspravili su u redovnoj proceduri, a koliko u hitnoj. Ili netko zna možda ovdje u saborskoj. Dakle mi samo guramo u hitnu proceduru. Evo i Vlada sama po sebi već ovim svojim amandmanom na svoj vlastiti zakon govori o tome da je u neku ruku moglo bi se reći pogriješila. Znači nije bilo …/Ne razumije se./…, nije bilo nikakvih konzultacija, nije bilo ništa. Drugo, ja sam uvjeren gospodine Vinković da u svakom ministarstvu ima prebjega iz HDZ-a u SDP pa među tim prebjezima sasvim sigurno će se naći oni koji bi voljeli biti šefovi kabineta ili glasnogovornika bilo kojem od ministara iz Kukuriku koalicije i da će vrlo rado promijeniti dres i knjižicu, plavu za crvenu. Hvala. Replika na izlaganje gospodina zastupnika Grubišića i gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Grubišić potakao me na repliku. Moram ovo reći, kad ste govorili i postavili pitanje zar zaista između 8500 državnih službenika u užem smislu dakle koji rade po ministarstvima zaista današnji ministri ne mogu pronaći nikoga tko bi bio sposoban i na kraju krajeva odan provoditi politički zacrtane ideje. Čuli smo s ove strane povike "nema, nema", to je bilo kao "raspni ga, raspni ga" nema nigdje nikoga. htjela bih reći da je začudna ta lakoća etiketiranja ljudi. Gospodin Radoš raspravlja, kaže da nitko do sada u državnu službu nije primljen kriterija kriterija sposobnosti, zadovoljavanja određene stručne spreme itd. Nitko, pazi nitko od 8500 ljudi. Zaboravlja se pri tome da u ministarstvima, poglavito nekima, tipa vanjskih poslova itd., pravosuđa, ima niz osoba koje su došle i za vrijeme kad je SDP bio na vlasti i HNS, ima osoba koje su druge političke orijentacije i isto su tako došle temeljem svoje stručnosti u ta ministarstva. Gospođa Antičević, ja to sad nabrajam jer to su sve etiketiranja s one strane, gospođa Antičević kaže da …/Ne razumije se./… lijeni državni službenici kad se počelo dijelit plaće po riješenim predmetima onda su počeli otimat predmete iz ormara. Pa kakvu to sliku daje o državnim službenicima. Pa državni službenici ne čupaju predmete iz ormara, valjda predmet dolazi u pisarnicu pa čelnik tijela rasporedi predmete u rad i zaduži pojedine referade državnih službenika. Tako jednu ružnu sliku. Jedna druga gospođa iz vladajuće opcije kaže da su sve te lijene krave u ministarstvu. Mislim to je zaista nedopustivo. Mislite o tome da govorite o 8500 ljudi sa ljudskim dostojanstvom i dignitetom. Samo malo, dobit ćete odgovor na repliku gospodine zastupniče Grubišić. Samo trenutak, ako je moguće naravno. To zahtijeva Poslovnik da kada imate da imate repliku na onoga na koga se odnosi replika, dakle… … /Upadica se ne razumije./… Da, da, da, ali vi onda spomenete tri zastupnika koji vam ne mogu reagirat pa to nije baš demokratski. Izvolite gospodine zastupniče Grubišić. Gospodine predsjedniče, ja sam spominjao onu uvredu, ne bih htio vas dezavuirati, ali gospođa Lovrin je u pravu ovaj puta. Evo nemojte se uvrijedit na to. Ali da ja repliciram na repliku. Gospođo Lovrin, statistički je nemoguće ili nevjerojatno da među 8500 državnih službenika po ministarstva nema nitko IQ, kvocijent inteligencije, sposobnost, radinost i da kažem pamet da može biti na ovih stotinjak mjesta. Pa dobro ako je 50 ajde bar da je to, nego baš nitko. Pa to je krajnja neposredno uvreda tim ljudima. A o tome da postoje kadrovi koji su se taložili da kažem tako medicinski, opacificirali kroz godine i vaših 8 godina i kroz 4 godine SDP, pa ima ih tamo koliko god hoćete. Prema tome, to je zaista nevjerojatno. Nažalost, nema nikoga iz HDSSB-a pa

Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić, ja ću ustvari replicirat na dvije stvari koje ste u svom izlaganju. Naravno i vi ste kao i ostali posebno se okomili na hitnost postupka u donošenju ovog zakona i na to kako evo zamislite nakon dva mjeseca još nijedan zakon nije bio u redovitom postupku. A ja ću ponoviti ono što je kolega Peđa Grbin u jednoj replici kolegici Lovrin rekao pa podsjetiti da je u zadnja dva saziva, dakle 6. i 5. sazivu ukupno 815 zakona doneseno, od toga samo 109 redovno. A kad govorimo o onima sa oznakom E koji su svi išli po hitnom postupku, njih je bilo 298. Pa dajte onda usporedimo to. Ili u predsazivu prije toga, 5. sazivu, ukupno 568 zakona, od toga u hitnom postupku 434 zakona, od toga 160 europskih zakona. Kolegice i kolege, pa vi to računajte, 25%, niti 25% zakona nije doneseno u redovnoj proceduri. Kad se govori o Zakonu o državnim službenicima onda podsjećam da je samo u prošlom sazivu nekoliko puta mijenjan i nadopunjavan Zakon o državnim službenicima, sve po hitnom postupku. A konačni zakon o državnim službenicima dakle kao zakon cjelovit je donesen, zamislite, u dva čitanja s time da prvo čitanje je bilo u 3. mjesecu, drugo čitanje je bilo u 4. mjesecu, a u 5. mjesecu prošle godine već je bila izmjena Zakona o državnim službenicima. Dajte molim vas da na taj način to gledamo. A drugo, odnosno da se prisjetimo nekih stvari koje su se radile u ovom Saboru mada sam i ja zagovornica da što više zakona ide po redovnoj proceduri. **Šprem, Boris (SDP)** Kako sad vidite vrijeme, a kad vi govorite onda ne. Izvolite. vas. **Sobol, Gordana (SDP)** Htjela sam samo završiti sa još nečim. O tome što se dešavalo u ministarstvima u prethodnoj vlasti, sa ljudima koji su imali koliko toliko miris da mirišu na drugu opciju imate primjera i među ljudima koji danas rade u ovom Hrvatskom saboru kada ih se šikaniralo. Između ostalog recimo i u Ministarstvu vanjskih poslova kada su stavljeni na raspolaganje dovijeka što bi se reklo, a kada su prebacivani na druga mjesta nije im se priznavala stručna sprema i plaća. Toliko o tome. Evo odgovorit ću vam sada. Ako niste primijetili, a mogli ste primijetiti da nikom, barem ja dok predsjedavam nisam oduzimao riječ a da mu je isteklo vrijeme dok nije rekao jednu ili dvije rečenice ako je to bilo potrebno da bi završio misao. Pa vas molim, budimo onda ravnopravni u tome. To možete potvrditi, evo, evo to će potvrditi vaši kolege tako da nemojte biti. Pa budimo ravnopravni na način da onda kada

Sobol. Gospođo Sobol, vama je najvjerojatnije poznato da je vaš predsjednik stranke i sada predsjednik Vlade je bio zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova, a u vrijeme gospodina Sanadera. Pa ne znam kako to nije nastradao u toj čistki HDZ-a, a ja ne branim HDZ, nisam mu odvjetnik nikad ni bio. Nadalje, nikad ni bio. Nadalje, samo malo. Gospođo Sobol, što vi to mene pitate koliko se zakona usvojilo. Niti sam ja bio vladajući, niti vaša oporba koja je tada bila vrlo brojna, a mogla je biti čak i vladajuća da je htjela, ali vi niste to znali napraviti. Prema tome, nisam se ja okomio na hitnost postupka, nego o tome, govorio sam da svjedoči sam amandman Vlade na svoj vlastiti prijedlog. Znači nije promišljen dovoljno! Pa nije promišljen dovoljno, zato Vlada i ulaže amandman. Jel' tako? E, dakle hitnost postupka, a imate dopis sindikata državnih i lokalnih službenika koji kaže da im je Vlada dala 24 sata za očitovanje. E pa sad ja ne znam. Vi ocijenite sami o vrijednosti i hitnosti postupka. (SDP)** Evo sada prije nego dam riječ gospodinu zastupniku Andreju Plenkoviću. Samo da vas obavijestim imamo još, dakle 6 prijavljenih diskusija u pojedinačnoj raspravi. Imat ćemo stanku u pola 2, nastavit ćemo s raspravom pa mislim da ćemo završiti ubrzo iza stanke ukoliko naravno neće biti previše replika. Ali ja ne plediram da ne bude. Izvolite gospodin zastupnik Andrej Plenković. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Pičuljan, zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima izazvao je očito i velike polemike i stavio na dnevni red određena načelna pitanja. Mislim da prije svega moramo u našoj raspravi pokazati respekt prema državnim službenicima. Među hrvatskim političarima, među saborskim zastupnicima ima puno ljudi koji su počeli kao državni službenici. Počeli su raditi u toj službi sa ciljem da pridonesu javnom dobru, da pridonesu zaštiti javnog interesa. Američki stručnjaci definiraju upravljanje u državnoj upravi kroz ono što nazivaju strateški trokut. Strateški trokut je da se najprije definira što je to javno dobro, što je to javni interes u nekom području. Drugo je da taj javni interes dobije političku podršku i legitimaciju. Nju daje Hrvatski sabor u Republici Hrvatskoj. I treće je da ima odgovarajuće operativne sposobnosti da tu akciju, zakon, mjeru provede. U tom strateškom trokutu današnja tema odnosi se na operativnu sposobnost, odnosi se na operativnu sposobnost ministarstava, odnosi se na operativnu sposobnost određene vladajuće koalicije da provede ono za što se zalaže. Međutim, pitanja koja su postavljena ovim Zakonom idu u sferu onoga što nazivamo povjerenje. Ovo je 2012. godina. Hrvatska je konsenzusom došla pred vrata članstva u U tom procesu jedno od pitanja koje je bilo tretirano bila je reforma državne uprave u najširem smislu. Jedna od pitanja u tom procesu bila je i profesionalizacija državne uprave, njena depolitizacija možemo isto tako reći. Postavlja se pitanje gdje je crta. Zato današnji zakon moramo gledati u paketu sa Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji je u ovom Saboru donesen prije nekoliko mjeseci. Ako se sjećate tada nova vlast stvorila je vrlo jasan okvir politički imenovanih dužnosnika. Danas su politički imenovani ministri, zamjenici ministara, pomoćnici, glavni tajnik ministarstva. Sa ovim prijedlogom zakona s obzirom na radna mjesta u kabinetu ministra političko imenovanje otvara se prostor i za ljude u kabinetu. Kakav je rezultat u praksi kao netko tko je radi u državnoj službi jako dobro to mogu plastično vidjeti. To vam znači otprilike da vam je cijeli kolegij jednog ministarstva politički imenovan. Vi prema ovim zakonskim odredbama kad ih gledamo u paketu imate cijeli kolegij ljudi koji teoretski gledano su do prije dva dana prije izbora svi mogli biti van državne uprave do jednoga. I onda oni imaju zadaću upravljati tom jedinicom državne uprave, ministarstvom ili nekom drugom agencijom. Postavlja se pitanje vrlo jednostavno da li je to moguće. Možda je moguće. Možda su najbolji ljudi dovedeni van sustava državne uprave iz najboljih kompanija, iz najboljih ja bih rekao recimo katedrima, fakultetima institutima koji imaju fantastične vještine. No, tko nam to jamči? To nam nitko ne jamči. Razvoj državne uprave a tu je kolega Pičuljan godinama radio stvarao je neke kriterije. Nije državni ispit izmišljen slučajno. Ja sam ga položio prije petnaestak godina, trebao se za njega pripremati i mnogi drugi ljudi su ga predložili. To su filteri koji prema gore guraju ljude koji imaju kvalifikacije, koji imaju stručno obrazovanje, koji znaju posao, koji su profesionalni i koji su lojalni određenom smjeru koji definira Vlada. Mislim da je pitanje koje se postavilo ovdje između redaka i to se u raspravi jako dobro vidjelo pitanje povjerenja da li neka politička opcija koja dobije vlast da li ona vjeruje državnim službenicima. Ja mislim da mi kao društvo moramo doći u fazu da im vjerujemo. Pa nisu ti ljudi protiv Hrvatske, nisu ti ljudi tu da rade protiv smjera koje je neka Vlada dala. Dapače, oni su tu da svojim znanjem i vještinama pomognu ciljevima koje je Vlada politički odredila. Meni se čini da je ovakva formulacija članka 74b. otvorila po meni ipak jednu neograničenu mogućnost da se doista i operativci, recimo tajnik Kabineta ministra, pa to mora biti osoba koja do detalja pozna kako funkcionira ministarstvo, kako se radi njegov proračun, kako funkcioniraju prijedlozi koji idu prema Vladi, kako se dokumenti koordiniraju sa drugim resorima. To mora biti netko iz sustava. Povjerenje je bitno, i u drugim zemljama kada se vlast promijeni zaposle se ljudi u kabinete ministara, ali onda se oni bave recimo odnosima upravo sa Parlamentom, povežu politički odgovornost onoga tko je izabran na neku dužnost sa onim gdje mu je politička baza. Uzmu jednoga za savjetnika da mu taj brine o njegovoj političkoj bazi ako je ima. To su sve sofisticiraniji pristupi. Ovako teoretski kako ovi zakoni sada izgledaju ponavljam svi, doslovno svi koji vode neko ministarstvo mogu biti politički imenovani. I to čak bez javnog natječaja. Da ne govorim o nekonzistentnosti potrebe, odnosno ne potrebe natječaja za ministarstva i za određene dužnosti u Hrvatskome saboru. Osvrnuo bih se isto tako i na ključno pitanje poruke državnom službeniku. Pa ću malo ponoviti koeficijente koji trenutno postoje i koji su prije postojali. Danas zamjenik ministra ima koeficijent 5,70 – evo kolega zamjenik ministra uprave. Prije je bio državni tajnik i imao je koeficijent 5,27. Dakle zamjenici u odnosu na državne tajnike imaju viši koeficijent. Zastupnik u Hrvatskom saboru usput ima koeficijent 5,27. Novoustrojeni pomoćnici ministara imaju koeficijent 5,27, ravnatelji koji su bili prije na tim mjestima imali su koeficijent od 4,26. Danas su politički imenovani i zamjenici i pomoćnici ministara. Najviši rang državnog službenika koji je trenutno načelnik sektora on ima koeficijent 3,10. Dakle, poruka danas svima koji se zapošljavaju u državnu službu je obrazujte se, napravite poslijediplomske studije, doktorate, položite sve ispite, vi ako niste dio neke političke ekipe do mirovine nećete nikada moći biti viši od načelnika sektora, odnosno koeficijenta 3,10. Je li to dobra poruka? Ja mislim da nije. Ja duboko vjerujem da nije. Ja mislim da moramo izgraditi sustav prije svega povjerenja, nema vaših i naših, ima dobrih i manje kvalitetnih u svakom segmentu pa i u državnoj upravi. Postoje ljudi koji znaju svoj posao jer su se za njega opredijelili. I mi ih moramo cijeniti, moramo ih poštovati. To ne znači da sva politička mjesta, sve garniture moraju biti dio kako je figurativno bilo kazano neke kvazi nogometne ekipe. Ja ne mislim da to tako treba biti. Imam puno povjerenje u puno kolega u svim sektorima bez obzira kojeg su oni političkog svjetonazora ili opredjeljenja i mogu konstruktivno pridonijeti ovim općim interesima što je interes rada i cilj državne uprave. Prema tome svi zajedno moramo promisliti da li su ovo dobra rješenja. Da li su ovo rješenja koja će polučiti rezultat da vam ljudi kojima upravljaju svi ovi o kojima smo govorili budu zadovoljni. Ljudi moraju imati motivaciju. U državnoj upravi ako nemate vidljivosti, ako nemate dobre kriterije mjerljivosti vašega rada, ako nemate mogućnost napredovanja vaša perspektiva nije baš osobito dobra. To su sve potezi o kojima moramo voditi računa kada usvajamo ovakav zakon, odnosno kada se on predlaže. Također, htio bih reći i da je već evo u javnosti bilo određenih signala i sa strane Europske komisije koja pozorno prati čitav niz poteza koji su u proteklih nekoliko mjeseci poduzeti i gdje se vodi računa o tome da li dolazi do svojevrsne depolitizacije javne uprave, odnosno državne uprave u ovom smislu. Prema tome u ovoj delikatnoj fazi monitoringa, nadzora, moramo voditi računa o svim tim aspektima. Ja se nadam da su predlagači dobro promislili o svim ovim aspektima i da su dobro promislili koju poruku šalju onima na koje se upravo ovaj zakon najviše odnosi, a to su državni službenici. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Plenković čestitam! Jedino se nadam da potpredsjednik Hrvatskog sabora nije zabranio medijima da ovo vaše izlaganje prenesu jer to bi bilo jako nezgodno. izlaganje govori o onome što je činila i što je bila namjera Vlade gospođe Jadranke Kosor koje ste evo i vi bili sudionik, činiti sa javnom upravom. suprotno nešto što koalicija ova 21 kukuriku kad je dolazila apsolutno o tome nije govorila jer da je ona govorila o ovome načinu danas mi uopće to ne bi raspravljali jer oni ne bi bili na vlasti. Oni danas dokazuju da sve što nije bilo dobro da sve što nije bilo dobro da oni mogu to još gore učiniti i još gore napraviti. Tako oni dokazuju da apsolutno će oni maknuti jednako kad se oni već vraćaju na ono što nije bilo dobro pa ajmo se vratiti na 2000. kad su oni, kolega Plenković, otpustili milošću svojom 10 tisuća ljudi u policiji i u vojsci. Oni su ih jednostavno otpustili jer se oni njima nisu sviđali, nije to bila njihova opcija i evo danas u svom izbornom programu to nisu govorili, ali oni to danas čine i činit će još i gore stvari. Nadam se da mediji nisu dobili zabranu snimanja vašeg izlaganja upravo onoga čemu se zalagala ova Vlaga gospođe Jadranke Kosor s čim smo mi u izbore išli, ali nažalost pobijedilo je tajanstveno zlo. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa rekao bih da se u svemu slažem sa kolegom osim u jednom malom detalju kad je rekao kakvu poruku šaljemo državnim službenicima pa je rekao da im šaljemo poruku školujte se, doktorirajte itd., ali nećete moći dobiti veću plaću od koeficijenta 3,10. Tu se ne slažem jer ja mislim da im šaljemo zapravo ovim zakonom koji je predložila vladajuća koalicija šalje im se poruka nemojte se školovati, nemojte se školovati, nema potrebe da se školujete jer ukoliko želite u državnu službu onda je potrebno samo doći u vladajuću koaliciju, odnosno ovdje u ovom slučaju u SDP koji će vam temeljem toga osigurati mjesto u državnoj službi bez javnog natječaja. bez javnog natječaja. To je poruka, nažalost ovakvog prijedloga zakona koji doista vraća nas u vremena političke podobnosti. I to je činjenica. Jer što reći za obrazloženje u kojem stoji da ti ljudi koji usko surađuju s ministrom moraju biti od njegovog povjerenja i zato će ih on postaviti na ta mjesta bez javnog natječaja. Zar ministar ne bi trebao komunicirati usko sa svim zaposlenicima u svom ministarstvu? To ovakav zakon otvara mogućnost da svi zaposlenici u Ministarstvu budu isključivo zaposleni bez javnog natječaja po političkoj podobnosti. Druga stvar, ono što je također izuzetno loše u ovom rješenju ovog Zakona a o kojem niste možda previše govorili ali mislim da je bitno spomenuti a to je mogućnost da se državne službenike pošalje na rad u lokalnu samoupravu, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Naravno da je riječ o različitim poslovima, naravno da ti ljudi koji su državni službenici da su se školovali upravo takvu vrstu poslova, da su prošli filtre, točno ste rekli i filtar je državni stručni ispit. To su apsolutno neprihvatljive stvari koje unose potpuno nered u državne službe, potpuno uvode nered u Vladu Republike Hrvatske odnosno ministarstva. Hvala. Gospođa zastupnica Melita Mulić replika. Izvolite. **Mulić, Melita (SDP)** Zahvaljujem se uvaženi gospodine predsjedniče. Kolega Plenković, uvaženi zastupniče Plenković. Ja bih apelirala na sve nas ovdje da se suzdržimo toga da ovaj Zakon i ove izmjene Zakona tumačimo na način da trenutno vladajuća koalicija stvara krizu povjerenja čini jaz između onih koji operativno provode svoj posao, onih koji su zadobili povjerenje građana i državnih službenika koji bi trebali profesionalno raditi svoj posao, odnosno da s jedne strane pokazuje braniteljem digniteta, opstojnosti i kvalitete državnih službenika, a nas koji ne uvažavamo i ne cijenimo kvalitete, pa tako recimo izdvojili ste pojedine pozicije unutar sustava, tajnik kabineta ili glavnog tajnika ministarstva. Treba reći sljedeće glavni tajnik ministarstva jeste osoba koja je rukovodeći državni službenik, dakle osoba koja poznaje sustav, osoba koja može pripremiti zakonske prijedloge, koja treba pročekirati zakonske prijedloge prije nego odu na Vladu i koja je zadužena za operativno upravljanje ministarstvom. Tajnik kabineta, tajnica kabineta dakle to je prva osoba do ministra ili ministrice koja je zapravo došla u tim kako bi omogućila operativnu provedbu onoga za što smo dobili povjerenje. Rekli ste još nešto o vrednovanju državnih službenika. Neke kolege su se tu služile nogometnim rječnikom, ima sjajnih službenika ali ja bih bila najsretnija kada bi sami Messi i Ronaldi radili u državnom sustavu. Jedan od instrumenata koji je isti i ocjenjivanje državnih službenika, molim lijepo tu je zamjenik ministra uprave. Svi smo mi koji smo vodili nekakve ustrojstvene jedinice u ministarstvu, prošli ocjenjivanje državnih službenika, 99% njih su ocijenjeni izvrsni. Dakle, to je bilo naprosto obezvrjeđivanje takvog instrumente, dakle kakvo je to kritično se uopće uvodi. Drugo, nemaju svi odgovarajuća specifična znanja, kao što je recimo glasnogovornički posao, radi se o dva osnovna mjesta dakle o tajnicima kabineta i glasnogovornicima. Ispričavam se i zahvaljujem se. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala, nije tri minute nego nekoliko sekundi više. Izvolite, gospodine, imat ćete priliku već na sljedećoj sjednici jer ćete sve vidjeti na ekranu, to sam vam obećao sjećate se. I tko se javio i tko je po redu i koliko govori tako da neće biti nikakvih problema. Gospodin zastupnik Plenković, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana kolegice Mulić. Vrlo kratko. Moje izlaganje je bilo usmjereno na onaj zakonski okvir koji je na stolu i koji otvara mogućnosti mislim vrlo jasno argumentirao, ni u kom slučaju a pogotovo ne od mene nećete čuti da ću zagovarati jaz između državnih službenika i onih koji su na demokratskim izborima dobili mandat Hrvatskog naroda da hrvatsku vode u smjeru koji su obećali. To apsolutno nije točno, ja to nisam rekao, niti to insinuiram, samo govorim o tome da u državnoj službi postoji čitav niz kvalitetnih ljudi i ne bih htio vjerovati da među svim tim ljudima koji se ipak sada za Hrvatsku državu u državnoj upravi rade 20 godina, ne može naći dovoljan broj ljudi koji bi mogli adekvatno obavljati zadaće pa i glasnogovornika i tajnika kabineta i savjetnika, dapače poznavajući državnu službu siguran sam da ih ima dovoljno. Ukoliko postoji potreba za nekim ekstra to se može napraviti ali ovo što ovdje piše je zaista otvorena mogućnost za radna mjesta u kabinetu. A njih po sistematizacijama može biti 3., 5., 10., 15. ovisno o ministarstvu. Tu ne piše ako sam ja dobro vidio u članku 74.b niti glasnogovornik niti tajnik kabineta izrijekom. Hvala. vama. Gospodin zastupnik Nenad Stazić, potpredsjednik, replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega Plenkoviću, sa najvećim dijelom vaše rasprave se čovjek može u potpunosti složiti jer ste tom raspravom pokazali da razumijete problem koji ovaj Zakon tretira, zato se i ne čudim da niste replicirali, odgovarali na replike svojih kolega iz Kluba koji su svojim replikama pokazali da to ne razumiju. Najprije, međutim, ima jedna stvar u kojoj bih vas htio ispraviti. Ne radi se ovdje ni o kakvoj repolitizaciji državne uprave i to iz dva razloga. Prvo, što se ne može repolitizirati nešto što je politizirano, kao što se ne može obijeliti nešto što je bijelo niti ocrniti nešto što je crno. Naprosto je tako. A drugo, ovdje se radi o jednom vrlo malom broju ljudi, ako smo rekli da u segmentu državne uprave radi preko 8 tisuća ljudi, u kabinetima ministara, pa svi ovi drugi ostaju svi ovi drugi ostaju po važećim propisima. Slažem se i s vama da nitko od tih ljudi koji su danas u ministarstvima nisu tu dovedeni da rade protiv Hrvatske. Potpuno se slažem ali jedino što mogu raditi protiv ministra. U jednom od ministarstava je jedna od osoba, neću vam reći ni ministarstvo ni ime ni … ni ministra da ne ogovaram, je napisala rješenje pozivajući se na krivi članak zakona. To je podvalila svom šefu ili šefici, znate što se događa s tim rješenjem, ono je oborivo i zato mora biti povjerenje. Zato to mora biti izabrana osoba od povjerenja, jer što će ministar svaki put gledati je li poziv na članak točan ili netočan pa što, drugo ne bi stigao ni raditi, mora imati povjerenje u tu osobu. Ovdje se radi o malom broju ljudi isključivo onima u kabinetima a ne o cijeloj državnoj upravi. Hvala.

Ispričavam se predsjedniče ako nije bio signal dovoljno dobar. Gospodine Stazić ne znam za ovaj slučaj navodnog podmetana, nije mi poznat. Ako je to sigurno nije pravilo. Ako je to sigurno nije pravilo. Dakle, ja se zalažem za presumpciju povjerenja u državne službenike to je poanta mog izlaganja i respekta onih koji su se zaposlili tu sa željom da pridonesu poslu u koji vjeruju ja se nadam. Jer ljudi pretpostavljam su zadovoljni kada od onoga što rade imaju određenu i opću i osobnu korist to je glavno načelo. Vidjet ćemo koliki će biti broj ljudi koji će temeljem ovakvih zakonskih odredbi u praksi na kraju biti prema nekim zapošljavanjima, sistematizacijama neki realan broj. Ja to danas ne mogu reći o tome možemo razgovarati kada budemo vrednovali učinke ovoga prijedloga zakona koji je pred nama.

sa kojim ćemo se posljedicama i problemima suočiti nakon primjene ovog zakona, dakle i sa aspekta obveza koje smo preuzeli evo i na kraju krajeva referendumom i sklapanjem ugovora o pristupu. Ali posebno što je osjetljivo sa aspekta odnosa u ministarstvima i državnoj upravi. Meni se čini ipak premda izbjegavamo to reći da dolazi jedna nova garnitura i jedan novi sloj povlaštenih i ljudi od posebnog povjerenja i posebnih povjerenja u samom ministarstvu. dolaze nadljudi, dolazi netko tko su nadčinovnici. I kako će se osjećati svi oni koji su godinama godinama držali stupove administracije, koji su na kraju krajeva iskrvarili na poslovima završavajući pregovore. A sada dolazi netko bez kriterija, bez naravno i s obzirom na način na koji su oni ranije morali i koje preduvjete su morali ispunjavati da bi dolazili na određena mjesta ljudi koji su tzv. posebnog povjerenja, a pitanje zar i svi oni drugi koji rade u ministarstvima ne zaslužuju ministrovo povjerenje. I znači li to da je zapravo glasnogovornik koji mora biti čovjek od posebnog povjerenja važniji recimo od voditelja nekog sektora energetike u određenom ministarstvu. To su temeljna pitanja i pitanja na koji način će se zapravo čitava sad ta okolina u kojima će ti ljudi raditi kako će funkcionirati kako će na kraju krajeva sam rezultat takvog rada biti. Hvala vam lijepa. Evo još predlažem da gospodin zastupnik Miroslav Tuđman govori i da onda naravno i ako bude još kakvih reakcija završimo pa da imamo stanku. Izvolite profesore Tuđman. Poštovani gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodine zamjeniče ministra. Očigledno da je problem donošenje ovoga zakona po hitnom postupku između ostalog i to što ne postoji analiza i faktografija o osnovnim ovim činjenicama o kojima danas raspravljamo odnosno o kojima se sporimo argumentirajući svaki sa svojeg stajališta da je to apsolutna istina, da je to bjelodano znano. Pa se to tiče od s jedne strane broja zaposlenih državnih službenika i namještenika u državnoj upravi do efikasnosti državne uprave. Zato bih ja na početku postavio zastupničko pitanje zamjeniku ministra odnosno ministarstvu da nas izvijesti točno o podacima o broju zaposlenih u državnoj upravi, ministarstvima i javnom sektoru javnom sektoru iz dva razloga, kako bismo s jedne strane mogli utvrditi činjenično stanje tako da se oko toga ovdje ne natežemo, a s druge strane da bismo nakon godinu, dvije ili četiri mogli vidjeti koliko su se ostvarila ona obećanja da će taj broj neće rasti odnosno da će minimalno rasti. Što se pak tiče samo ovog zakona možda jedan primjer koji još nije bio spomenut, a citirat ću, podsjetit ču vas prije jedno desetak godina u medijima je bilo objavljeno kako je tadašnji američki predsjednik imenovao veleposlanika čini mi se za Izrael odnosno nije dobio certifikat za rad za klasificiranim podacima i to ne zato što je nešto jako pogriješio nego naprosto zato što je te podatke nosio na svom laptopu okolo po svijetu. po svijetu. Što bi se po ovom obrascu moglo dogoditi? Govorim o Americi znači imamo predsjednički sustav pa prema tome predsjednik može odlučivati o svemu pa i sa time da nije zadovoljan sa takvim nalazom nadležne službe. Da se kod nas može dogoditi, a ne može zato što su ne smijem reći svete krave, neki izuzeti da prolaze te provjere, naprosto bi nadležni smijenili one koji su takav ishod koji su uskratili certifikata. To znači ovaj primjer samo u vezi ovog zakona. odnosno u kabinetu ministra moraju raditi i oni koji trebaju imati certifikat za rad sa klasificiranim podacima. Ovaj zakon ili predloženi zakon ili to izuzima ili je u sukobu sa onim prethodnim zakonom. Ovaj zakon je osim toga neću o tome previše govoriti, ali kao što je već rečeno u sukobu je sa drugim zakonima. U sukobu je sa Zakon o namještenicima u lokalnoj upravi i samoupravi. U suprotnosti je sa najavom da se neće povećavati broj zaposlenika u državnoj upravi. Ovdje se govori da će to biti stotinjak ljudi što je opet bez analize bez argumenta rečeno. Opet govorim moram se i ja poslužiti ovom metodom po nekim najavama … o ustroju neki ministri predviđaju i petnaestak savjetnika u svome u svome ministarstvu odnosno kabinetu. Prema tome ta brojka od 100 ljudi je naprosto nerealna. Za razliku možda od dosadašnjih ja se slažem s ovom jednom intencijom da jedna vodeća ekipa mora imati jedan broj svojih ljudi koji se mijenjaju, odnosno koji dolaze i koji bi trebali biti na određeno vrijeme. Ali to se mora taksativno znati koja su to mjesta i koji je to broj i pod kojim uvjetima. Međutim, što mi imamo? Očigledno jedan drugi proces i ono što je gospodin Plenković rekao ovdje, ovdje se radi o implementaciji načela povjerenja. Gospodin Milanović čini mi se na prvoj sjednici Sabora, odnosno ovdje kad je bio ne prezentaciji jednog zakona je rekao čujte, to što mi radimo nije protuustavno, nije protuzakonito nego je to naš svjetonazor. Par dana iza toga smo čuli, nas ne interesiraju povjerenstva, mi trebamo ljude od svoga povjerenja. Ovdje se sad zapravo radi povjerenje kome, lojalnost, a kad se radi o državnoj upravi i lokalnoj upravi, lojalnost Hrvatskoj državi ili lojalnost stranci ili strankama na vlasti. To je ključ problema. Sa ovom tezom mi imamo mantru, slušamo svaki dan ovdje zasjedanja Sabora da treba mijenjati političku odgovornost i dosta je skrivanja iza javnih natječaja. Nitko nam ovdje nije podastro analizu osim svojih nekakvih osobnih iskustava, koliko su ti javni natječaji bili uspješni, koliko nisu, da li su funkcionalni, disfunkcionalni itd. itd. Prema tome da se stvarno želi ići u jednom smjeru jačanja povjerenja, jačanja državne uprave i ojačati poziciju, ljudi u državnoj upravi onda bi se išlo korigirati ovaj institut javnog natječaja da on ne može se manipulirati i s njim recimo raditi ono što se smatra da nije poželjno ili da ne bi trebalo biti. Događa se upravo suprotno, događa se to da se sa ovog što je manje, spomenuto je ali ne čini mi se dovoljno naglašeno, ovaj zakon omogućava čelnicima ministarstava, čelnicima na državnoj upravi da mijenjaju sve državne zaposlenike i namještenike u lokalnoj i regionalnoj upravi po vlastitom nahođenju. Nema razloga, odnosno ne vidi se kriterij po kome bi se to moglo zablokirati odnosno zaustaviti. Drugim riječima, ako imamo načelo podobnosti, političke podobnosti ovo je legalizacija političke podobnosti i to je nešto što će izazvati jako velike turbulencije, što će imati za posljedicu zapravo da državni službenici i namještenici namještenici budu podobni bez obzira koja je koalicija ili stranka na vlasti i u krajnjoj konzekvenci takva pozicija ima za posljedicu političku korupciju. Tako da sa te strane mislim da da sa ovim zakonom se naprosto otvaraju ovi procesi i da će on izazvati daleko veće turbulencije u državnoj upravi, njezinu neefikasnost. A s druge strane, ono što ovdje nije billo govora danas, postavlja se jedno načelno pitanje. Ako ministar i njegova ekipa jesu odgovorni za djelovanje ministarstava i svih dužnosnika, odnosno službenika u ministarstvu, da li će onda za svaki propust toga službenika odgovarati ministar. Da li će onda za svako krivo napisano rješenje ministar i njegov tim snositi političku odgovornost. Ja mislim da taj model nije prihvatljiv, nije dobar već da je odgovornost ministra i vodstva pojedinih ministarstava u nečem drugom, a da treba jačati odgovornost državnih službenika na onim razinama na kojima rade tako da budu u punoj mjeri odgovorni za svoju

Ode mi predsjednik Sabora, htio sam ga upitati replicirajući uvaženom kolegi, a pitat ću vas. Jel vam potreban glasnogovornik, znate pričat, znate nastupat pred medijima. Uvaženi kolega Tuđman, na određenim izborima, sjećamo se kako su te jamstvene kartice završile, neke su evo davale ovako lažno obećanja. Pa evo ovi predlagači tu ispred Vlade koji su trebali branit ovaj zakon vjerojatno nisu ni znali da je stigao amandman, odnosno nisu sudjelovali u izradi ovakvog amandmana niti su mogli očekivati da će sama Vlada to dati. Jer ne odnosi se to samo na ministarstva, to se odnosi i na Ured predsjednika Vlade, potpredsjednika Hrvatskoga sabora, hvala Bogu imamo ih pet pa puta jedno pet službenika. Vjerojatno će to biti novo zapošljavanje ovdje bez javnog natječaja i u Hrvatskom saboru. A dok eno oni radnici DIOKI-ja pa i KIO-a nisu ostvarili svoja prava ovi štrajkaju itd. No činjenica je da je Ministarstvo uprave i pravosuđa naručilo upis u registar i do sada je ukupno, dakle u javnom sektoru u 7. mjesecu 2011. godine upisano, FINA radi to za negdje oko 10 milijuna kuna, to bi trebali malo provjerit, da je ukupno upisano 231079 zaposlenika dakle u javnom sektoru, a ostalo je negdje za upisati još oko 7000 ljudi i za to će trebati još godinu i 9 mjeseci. Tako je procijenio novi ministar Bauk. Da je ovo Austro-ugarska radila ona bi propala odmah prilikom… Koliko je bilo prije ovih crvenih, tamo ste sjedili, sad odjednom kad sam ja na redu dolazi. Ali evo završit ću. Dakle popis stanovništva se radio dva tjedna pa je popisano čitavo stanovništvo Hrvatske, iako ne možemo doći do tih podataka. Evo ovaj famozni upis radi se dvije godine, s time da i bez tog upisa trebamo otvoreno kazati hrvatskim građanima, ne znamo koliko ćemo zaposliti ljude. Neće to biti 100, to može biti i 3000, može biti 5000 i ne znamo kolika će ta plaća biti, na kraju krajeva i šta će i raditi

Sljedeća za repliku javila se zastupnica gospođa Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo nema prof. Tuđmana, međutim ja bih se u replici osvrnula samo na zadnju njegovo izlaganje, a to je da je konačno došla na vidjelo legalizacija političke podobnosti. Pa mi smo evo unutar nekoliko mjeseci od kad je Kukuriku koalicija ovdje u stvarnosti dobili dvije legalizacije. Jedna je legalizacija droge, a evo druga je sada legalizacija političke podobnosti. I čini mi se da ćemo ići i dalje u neke druge takve legalizacije. A što se tiče javnih natječaja, ja moram ponoviti obzirom doista ja radim ali ne u državnoj upravi, nego lokalnoj, da javni natječaji ponovo ponavljam imaju, dakle objavljuju se sa stvarima koje trebate ispuniti, a to je potrebna stručnost, zatim radno iskustvo, polaganje ili položen državni stručni ispit. Zatim morate imati jednako tako i uvjerenje o nekažnjavanju. Onaj tko bira od 150, 200 ljudi koji su se javili sa istim uvjetima, znači koji su navedeni on ima diskreciono pravo, a oni svi drugi imaju pravo tužiti se jer su nezadovoljni na Upravni sud. Jel' tako gospodine zamjeniče ministra? Pa onda znači u toj situaciji smo dali ljudima pravo da se prave, da se tuže i da vidi Upravni sud. I nije jedan puta Upravni sud maknuo nekoga sa radnog mjesta i metnuo onoga koji je doista zadovoljavao uvjete natječaja. A sada konačno evo legaliziralo se je političko moralna podobnost i sad kakko tko hoće. I ja ću kao zastupnica, dozvolite sekundu postaviti jednako tako pitanje ovoj Vladi i ministrima da mi se odgovori koliko se je od kada je došla Kukuriku koalicija na vlast po političkoj podobnosti, znači politički zaposlilo na kojim radnim mjestima i koji su to koeficijenti ne samo, znači u ministarstvima nego jednako tako u javnim poduzećima da bi javnost i mi u Saboru … **Batinić, Milorad

navoda u planu 21. Na to su građani Republike Hrvatske naročito osjetljivi i o racionalizaciji državne uprave su razmišljati upravo tako kako su i glasali. Međutim, ovo zaista nije racionalizacija državne uprave ovaj zakonski prijedlog. I onda kada vi govorite o tome da nema kadrova u ovih 8 godina, da su istrijebljeni da tako kažem ma nije točno. Od 2000. Do 2004. godine sasvim sigurno ima kadrova koji su u to vrijeme iz SDP-a po ministarstvima zaposleni kao službenici, a zapravo vi provodite, vi gospodo iz Kukuriku koalicije provodite deračanizaciju SDP-a. Zahvaljujem. Nemamo ispravaka, nemamo navoda, više niti replika. Kao što je predsjednik uvodno rekao nastavljamo sa radom u 15,00 sati. Hvala vam. Hvala